FERJAN (PS SDS): Gospod podpredsednik, najlepša hvala za besedo. Spoštovana državna sekretarka, cenjeni gostje, spoštovane poslanke in poslanci in vsi, ki nas spremljate v tej razpravi okoli proračuna za leto 2023! Dejstvo je, da se tudi v letu 2023 s tem proračunom, ki ga imamo pred sabo, dopolnjenim predlogom, nadaljuje spodbujevalna politika; politika, ki je investicijsko naravnana in ponovno dodatni dve milijardi evrov, najprej v letu 2022, sedaj še 2,23 milijarde evrov v letu 2023. To je tisto, kar je predlagala aktualna vlada pod vodstvom Janeza Janše, in to je tisto, kakšno politiko ta vladna koalicija zagovarja. Veseli me, da je proračun v letu 2023 tudi usmerjen v okrevanje, v krepitev odpornosti gospodarstva in s posameznimi investicijami in razvojem celotne države skrbi tudi za višjo gospodarsko rast in večjo odpornost na prihodnje krize bodisi na zdravstvenem bodisi na ekonomskem področju. Dejstvo je, da so prav investicije tiste, ki prinašajo neko srednjeročno, neko dolgoročno rast in zato je vključitev investicij v proračun še tako bolj To pomeni razvoj gospodarstva, posledično to prinaša tudi nova delovna mesta, nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo in pa posledično tudi večjo kakovost tako dela kot življenja vseh prebivalk in prebivalcev naše države. Preden nadaljujem, mi dovolite tudi en intermenzzo iz preteklih razprav. Ko poslušam iz KUL opozicije, da so investicije v vrtce, v osnovne šole, v srednje šole, v ceste, v prometno infrastrukturo, zdravstvene domove, v domove za starejše razstreljene finance, ne morem verjeti temu. Ne morem temu verjeti! In me zanima, kaj je potem za predstavnike KUL opozicije, ko se denar daje za nevladne organizacije, predvsem tiste, ko imajo sedež na Metelkovi 6 – danes smo nekaj trenutkov nazaj slišali, kakšne dosežke imajo te organizacije. No, naštetje mi en dosežek organizacije, ki ima sedež na Metelkovi 6, kakšen doprinos je imela v slovenski družbi! Potem naprej lahko vidimo tudi, da razstreljene finance niso bile, ko so denar dajali v banke, ko so denar dajali elitam. To pa niso bile razstreljene finance. Prepričan sem, da se bo v naslednjih nekaj desetih minutah verjetno našlo kar nekaj strokovnjakov iz opozicije, ki bodo iznašli neko novo besedno zvezo za pojmovanje teh ki očitno niso bile razstreljene finance, medtem ko investicije v vrtce, šole, zdravstvene domove pa so. To je, spoštovani in spoštovane politika, ki je alternativa aktualni vladi. Toliko, da bodo stvari jasne. Dejstvo je, res je, v politiki gre vedno za vprašanje prioritet. Spoštovane gledalke in gledalci, vi zdaj ne slišite, ampak tukaj na strani opozicije je blazen nemir. Prej je kolega iz opozicije že 6-krat eno in isto stvar povedal, v zadnjih dveh dneh pa smo ga poslušali, ker je prav, da se v demokraciji pogovarjamo, da damo na plano argumente in se o argumentih pogovarjamo. Zdaj pa, ko te besede, ki jih izgovarjam, opozicijo očitno zelo bolijo, pa v dvorani niti ni nekega miru ali pa pozornost, ampak tako pač je. Saj tega smo v Državnem zboru v tem sklicu, žal, že vajeni. Skratka, da nadaljujem. Prej smo slišali s strani kolega poslanca, spoštovanega gospoda Bandellija, ko je govoril, da podpira ukrep te vlade, da se bodo končno znižale najemnine, ki so previsoke. In me zelo veseli. Je pa treba tudi vedeti, da vi ste bili v prejšnji vladi, ki je s 25 odstotkov dvignila te najemnine na 27,5 odstotka, pa ste podpirali to vlado in bili za to. me veseli, da ste spoznali, da to ni bila prava smer in da ta vlada, ki bo znižala s 27,5, na katero ste vi povišali, na 15 odstotkov, da to podpirate, in me to zelo veseli. In prav je, da tudi povemo stvari, ki jih v opoziciji podpirajo in priznavate, da ta vlada pa vendarle dela dobro. Tako. Naslednja stvar, ko smo že pri Stranki Alenke Bratušek. Malo je je čudno poslušati z vaše strani neke nasvete o zadolževanju. Pa vi ste najbolj zadolžili Slovenijo! 8 milijard

Gospod Bandelli, vljudno prosim, da spoštujete poslovnik in da … / oglašanje iz dvorane/ Gospod Bandelli še enkrat vas opozarjam. Spoštujte poslovnik in ne motite govornika, ko govori. Izvolite, gospod Ferjan. zdaj ukvarjal, je pa vezana na proračun seveda. So pa kolegi iz stranke SAB sami dali na plano to temo, ko so zastavili poslansko vprašanje, potem celo na družabnih omrežjih zavajali, ampak pustimo to, o tem ste verjetno že prebrali v naših medijih, ki so o tem pisali. No, da nadaljujem. Ta proračun, ki ga imamo pred sabo, je narejen v še vedno negotovih okoliščinah. Narejen pa je na podlagi kazalnikov, ki so odraz ukrepov, ki jih je sprejela aktualna vlada. Ti kazalniki, eden izmed pomembnejših je zagotovo gospodarska rast, ki nam jo napovedujejo tako domače institucije, ki so za to pristojne, kot seveda tudi mednarodne institucije. Ena izmed zadnjih, ki je napovedala gospodarsko rast v Sloveniji, je Evropska komisija. Za letošnje leto 6,4 odstotka BDP, za prihodnje leto 4,2 odstotka in za leto 2023, na katero se nanaša tudi ta proračun, pa slednja se napoveduje za 3,5 odstotka bruto domačega proizvoda, kar pomeni, da so obeti za prihodnost Slovenije zelo spodbudni. Posledično seveda tudi investicijsko naravnani proračun sledi tej gospodarski rasti. Treba se je tukaj tudi seveda dotakniti, da se je v zadnjem obdobju, če primerjamo, recimo, leto 2014, ko smo za obresti, ki jih plačujemo za naš dolg, dali več kot milijardo evrov, so te obresti danes oziroma če gledamo podatek v letu 2020, torej v lanskem letu, za več kot 300 milijonov evrov nižji. Za več kot 300 milijonov evrov nižji, kar pomeni, da se zadolžujemo po bistveno nižjih obrestnih merah in s tem seveda tudi uspešno saniramo pretekle dolgove. Ta trend zniževanja obresti se bo tudi v prihodnjih letih nadaljeval, takšne so projekcije, tu lahko vidite na tem grafu, projekcije do leta 2023. Še en naslednji podatek je, ker je bilo tudi danes že kar nekaj govora o tem, in se seveda tudi navezuje na proračun, pa je stanje javnega dolga v Sloveniji. Pomembno je dejstvo, da so se z epidemijo cvid-19 pravzaprav vse države članice Evropske unije soočile tako, da so se zadolžile. In kar je potrebno poudariti, je to, da se je Slovenija zadolžila po zgodovinsko nizkih obrestnih merah, da se je Slovenija zadolžila pod povprečjem Evropske unije in da je bil to pač način, kako so države članice, tudi na podlagi preteklih izkušenj, reševale aktualno zdravstveno in ekonomsko krizo. Vse to je odraz uspešnega dela aktualne vlade. Več kot 1,8 oziroma 1,8 milijarde evrov je bilo namenjenih za ohranitev delovnih mest, preko 300 tisoč, okoli 300 tisoč delovnih mest se je na ta račun ohranilo in posledično ima Slovenija eno izmed najnižjih stopenj brezposelnosti v Evropski uniji. In to so zelo jasni, nazorni pokazatelji, da so bili ukrepi vlade uspešni, učinkoviti in pravočasni. Spoštovane in spoštovani, jaz vseeno upam, ker sem optimist, da ni bil cilj opozicije, da bi bili ti kazalniki slabši, zato da bi lahko danes, pa v preteklih tednih, pa v prihajajočih mesecih udrihali po aktualni vladi, kaj vse so zavozili, kaj je šlo vse narobe. Ampak ne morem se pa nekako znebiti tega občutka, tudi iz današnje razprave nekaj trenutkov nazaj smo videli en tak zelo nazoren izbruh, če se tako izrazim, da pa temu je tako. Res si želim, da mi vidimo vsi v tem proračunu, da je tukaj dve milijardi, več kot dve milijardi evrov za investicije, ki bodo vplivale na vaše življenje, na življenje vaših bližnjih, na življenje vaših sokrajanov, na življenje vseh, ki v Sloveniji delamo, ustvarjamo, ki v Sloveniji živimo. To je temeljni cilj, ki ga Vlada Republike Slovenije zasleduje s svojimi ukrepi, pa naj bo to novela Zakona o dohodnini, Zakon o dolgotrajni oskrbi, demografski sklad, Zakon o debirokratizaciji in tudi proračun za leto 2023, ki ga imamo danes pred sabo. Hvala lepa za pozornost.

pa drugim pusti, naj lažejo, to se mi ne zdi pošteno. Ker če bi govorili tudi mi o resnični luknji, ki so prejšnje vlade, Janševe vlade, pustile dvakrat po 10 milijard, je to 20 milijard, ampak v to se ne bomo spuščali, ker govorimo o proračunu leta 2023.

moram reči, da nisem povsem razumel postopkovnega predloga. Veste tudi, da predsedujoči ne more posegati razpravljavcu v besedo, še posebej ne v smislu, da bi ugotavljal, ali nekdo govori resnico ali ne. Vsak poslanec je svoboden, da razpravlja. Seveda ga pa lahko drugi demantira, ampak to takrat, ko pride po naših poslovniških pravilih na vrsto za razpravo. Naslednji ima besedo mag. Andrej Rajh. Lep pozdrav! Poglejte, v zadnjem letu in pol je ta vlada pridelala 10 milijard evrov primanjkljaja, v zadnjih treh pred tem pa še dodatnih 10 milijard. Torej skupaj govorimo o 20 milijardah. Če seštejemo še primanjkljaje za leto 2022 in 2023, je še to dodatnih 5 milijard evrov primanjkljaja. Če govorimo o davčni reformi, ki jo ki jo najavljajo, tudi še dodatna milijarda evrov primanjkljaja. In to je rezultat dela vlade SDS. Torej govorim o 30 milijardah v času, ko je v zadnjih 20 letih vladala. In to je problematično in to so posledice in to je potop, ki ga ta vlada konstantno To je preprosto neodgovorno. Tudi, kar se tiče Zakona o dolgotrajni oskrbi, mi smo danes se pogovarjali s predstavniki socialnovarstvenih zavodov in so povedali, da gre za preprost nateg in zavajanje, da ne gre za nobene nove storitve, ampak za ukinjanje socialnega varstva. Zato treba temu reči bobu bob in… / znak za konec razprave/ jasno, kaj ta vlada dela. Hvala lepa.

odkar imamo samostojno državo. In očitno smo mi zadolžili za 30 milijard to državo. Pa vem, da vam številke ne grejo, ampak to vam pa tudi verjetno še vaše volivke in volivci tistih nekaj, ki jih imate, ne verjamejo. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Kolega Ferjan, tudi to ni bila replika. Sprašujem vas, kolegice in kolegi, ali je še kdo zainteresiran za razpravo v splošnem delu ali lahko preidemo na posebni del. Še pri splošnem delu? Samo vi, kolega Siter? Dva? Glejte, jaz bom sprožil, pa prosim, da se prijavite. Bo računalnik izbral vrstni red. Hvala lepa za besedo. Pozdravljeni! Jaz se bom pa z gospodom Ferjanom strinjal v eni stvari, ki jo je rekel v množici siceršnjih laži, in to je, da je politika stvar prioritet. In kakšne prioritete ima ta vlada, najlepše uteleša aktualni proračunski dokumenti, kjer imamo na eni strani, jaz jim večkrat v teh obravnavah rečem jackpot dobitnike, na drugi strani pa totalno podhranjenost. Seveda oboroževanje je tukaj tudi v letu 2023 en tak jackpot dobitnik investicije v vojsko bistveno večje kot, recimo, na drugi strani investicije v zdravstvo, pa represija in tako naprej. Skratka, neka evergreen play lista aktualne totalitaristične in militaristične desne oblasti. v letih 2022 in 2023, torej v časovnem okviru, ki jih obravnavajo ti dokumenti, so investicije v oboroževanje ocenjene tam na približno 500 milijonov. Resda vlada se tukaj rada bohoti s samohvalo, da je pa tudi zdravstvu namenjeno več denarja. Res je, ampak ko pogledamo skozi prizmo dejanskih investicij v zdravstvo in v oboroževanje, je pa tukaj ta balans vržen popolnoma ven iz zdrave pameti. 133 milijonov več za orožje kot za zdravstvo, da ne govorimo sploh o primarnem zdravstvu, ki je pa tukaj sploh, nisem vedel, če sem prav prebral, pri 7 milijonih in pol investicij. V primarno zdravstvo, kar gre seveda z roko v roki v suhoparjenju tudi občinskih proračunov. Občine so tiste, ki bodo tukaj to luknjo, da rečem po domače, morale flikati, na drugi strani pa tudi iz vzporednega Zakona o dohodnini, kje vlada vrta 800-milijonsko luknjo, letno luknjo, bodo za polovico svojega tudi prikrajšane občine. Torej, občine manj in občine istočasno primorane več investirati v lekarniško dejavnost in v primarno zdravstvo. En tak lep pokazatelj prioritet, o katerih je poslanec SDS bržkone govoril, je pa tudi proračunska akcija vladnih predstavnikov v dogovarjanju o dvigu plač za tiste najslabše plačene v domovih za starejše. Medtem ko na eni strani vlada nima problema z 900-milijonskimi dodatki, ki se seveda pretakajo v večji meri v žepe zdravnikov dvoživk, imamo na drugi strani, torej ta klic po povečanju plač, ki so mu seveda vsi zaploskali, zaploskali so mu sindikati, Skupnost socialnih zavodov in tako naprej. Kdo ne bi ljudi, ki stojijo v prvi vrsti boja z epidemijo v v domovih za starejše, kdo ne bi njim namenil malce več oziroma vsaj približno dostojnega? No, pa se je izkazalo, da to ne bo država, ki jim bo namenila več sredstev, ampak da bodo to upokojenci, ki jim bodo namenili več sredstev. Torej, tega ne bo rešil proračun, tega ne bo rešilo načrtovanje proračuna, ki smo mu sedaj v tem času priča v Državnem zboru, to bodo rešili upokojenci. Upokojenci, pri katerih jih je že tako ali tako sto tisoč tistih, ki živijo s penzijami pod 500 evrov,

Povprečna oskrba, mimogrede, oskrba v domu starejših je 680 evrov. To je, spoštovani poslanci desnice, vladne koalicije stvar prioritet v politiki. Samo že en hiter odziv, bil kar malo komičen ta s seznamom dosežkov nevladnih organizacij z Metelkove 6. Ali ste gospod Ferjan kdaj iz svojega doma pokukali malo? Mislim, ali ste kadarkoli pogledali, kakšen domet imajo slovenske nevladne organizacije v kulturi zunaj naših meja? Tako, seznam je. Ne vem, tukaj deluje, mislim da, enih 20, 30 nevladnih organizacij. Mi je žal, da v Državnem zboru sedi človek s tako ozkim pogledom na kulturno ustvarjanje, ampak to je res boleča ugotovitev in nočem iti ad personam tukaj, ampak, bog pomagaj no, ali ste kdaj slišal za En Knap? Ali ste kdaj slišal za Laibach? Jaz vem, da vam Mesto žensk s svojimi klici po enakopravnosti v družbi malo dela problem v vaši politični agendi; jaz vem, da vam Mirovni inštitut in Pravno-informacijski center, ki pomaga pomaga ljudem, ki rabijo pravno pomoč, ki pomaga beguncem, ki se znajdejo v težki situaciji, prosilcem za azil, jaz vem, da to predstavlja problem vaši politični agendi, ampak ne pa – pismo! – si sramote delati s tako ozkoglednostjo pred celo slovensko javnostjo. Radi se hvalite, koliko gledalcev imate na vaši televiziji v prenosu teh sej. Bog pomagaj, dajte narediti nekaj iz sebe, no! Tako je vse stvar političnih prioritet in proračun, ki ga imamo pred sabo, je najbolj jasen pokazatelj prioritet te vlade, ki – še enkrat – stojijo v dajanju prednosti zasebnemu in ne javnemu, podajanju davčnih odpustkov, militarizaciji in represivnemu poglabljanju policijske države, in to so prioritete, ki so najbolj vidne. Kaj bo imel pa en upokojenec, ne vem, neka gospa, ki je v domu starejših v Hrastniku, recimo,

Je zelo veliko obljub in pisem o nameri in stiskov rok in ne vem česa vsega še, ampak konkretnega plana, kolegice in kolegi, kako bomo to področje rešili, pa jaz ne vidim. Govorimo o nekem zadolževanju in ne vem kaj. Pa lepo prosim, no! Pa koga to briga? Pa koga to briga, če nima postelje v domu starejših? Pa koga to briga, če ne more nahraniti svojega otroka? Pa koga to briga, če se boji decembra, ker bo mrzel?

Hvala, gospod predsednik, za besedo. Za razliko od vas se pa res ne bom spuščal na osebni nivo. Pridite z dokumentom, da bomo nekaj naredil za ljudi. Novela zakona o dohodnini, Zakon o dolgotrajni oskrbi, demografski sklad, Predloga zakona o debirokratizaciji in tako naprej. Cel kup predlogov je, ampak v Levici ste proti. V Levici ste proti! Glede samorefleksije pa, kdo bo kaj iz sebe naredil, pa tako naprej … Glejte, čez 10, 20 let bo epidemija covid-19 verjetno samo še en spomin. Ampak, ali smo v tem letu, dveh letih se cepili, upoštevali ukrepe, bili odgovorni ali pa hujskali ljudi, naj grejo na ulice in protestirajo in rušijo vlado? To, pa bo tudi čez 10 in 20 let ostalo zapisano v zgodovini. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Besedo ima Boštjan Koražija. Spoštovani predsednik, najlepša hvala za besedo. Pa bom kar začel, bom rekel, s trenutkom časa, s trenutkom dneva bom spet žogico vrgel nazaj na vašo stran, glede refleksije. Poglejte, danes ste v bistvu zamenjali, obglavili v resnici policijo, zamenjali ste več kot 50 komandirjev oziroma direktorjev policijskih uprav in potem pridete k nam zdaj, potem ko ste v bistvu že izvedli neke vrste tihi državni udar, nam pridete pridigat sem na temo državnega proračuna … / nemir v dvorani/ Ja, sorry, tako je. Pač, če je refleksija oziroma samorefleksija, potem naj bo za vse, pa ne samo za enega.

vsaj ta stran, ampak ne. Na drugi strani ste pa res glasni in to vam tudi dostikrat povem oziroma vas opozorim na to, ker vas jaz poslušam. Vi pa dostikrat mene ne poslušate in to je vaš osnovni problem – da ne znate poslušati.

Ker zdaj bom kar direktno povedal, to sem že včeraj povedal pa bom danes še enkrat ponovil. Vsi poslanci Spodnjega Podravja smo se trudili, se trudimo, da bi končno ta urgentni center zagledal luč sveta, ker se že dogaja in dogaja in dogaja in se dogaja v nedogled.

ker Spodnje Podravje nujno potrebuje ta urgentni center. Zdaj res želim od vas izvedeti, ali so zdaj ta sredstva res zagotovljena v proračunu ali niso.

da bo za namen dokončanja oziroma financiranja tega urgentnega centra za tisti svoj finančni del, ki ga bo prispevala, prodala zemljišča, ki so okrog splošne bolnišnice na Ptuju. Vsi, ki se spoznamo tudi na zadeve glede finančnih konstrukcij oziroma shem, vemo, da če ne bo dobila tistega točno določenega števila, števila, v tem primeru milijon pa pol evrov, potem se ta finančna shema ne bo mogla zapreti in bo spet ta urgentni center ostal na poti oziroma nekje vmes, tako kot je bil do sedaj.

urejen, priskrbljen oziroma lahko res računamo, da se bo ta zadeva končno sprovedla? Ne da se nam vozijo tja ministri, predsedniki vlad in še kaj drugega in nam samo obljubljajo, obljubljajo, na koncu pa ostanemo praznih rok. Tega se mi na Ptuju, v Ormožu in v okolici več ne gremo.

V času, ko bi se morali ukvarjati s covid krizo, se ta vlada oziroma sploh predsednik Vlade ukvarja s tem, kako odstaviti 50 direktorjev policijskih postaj oziroma komandirjev. Pa kje smo mi pristali?

S tem naj se ukvarjata in predsednik Vlade in ta vlada. Ne pa da dejansko konstantno, vsak dan, z namenom, se bojim, spravljate ob živce ljudi, spravljate jih v obup, v brezup pa še kaj drugega. Če je to edino, kar znate, potem bi bilo prav, da vsi takoj, v tem trenutku odstopite.

Še zdaj zadeve niso rešene in vi znižujete postavko, ko gre za socialne transferje oziroma za nadomestila za brezposelne osebe.

Še enkrat, namesto da bi se ukvarjali s stvarmi, ki so zdaj, s katerimi bi se morali, se pravi rešitev koronakrize oziroma covidne krize, beremo, poslušamo konstantno, vsak dan, kako ste ustavili tega, kako boste vzeli nekomu tu, kako se boste nekomu maščevali. Ljudje vas imajo poln kufer in so vas siti. To vam lahko jaz povem. Celo vaša volilna baza, se boste sedaj zgrozili, vas ima že poln kufer

Kot rečeno, dajte se zbrati in se samoreflektirati oziroma pogledati v ogledalo in že enkrat razumeti, da nista samo Ljubljana pa center, ampak živimo ljudje na obrobju oziroma ven iz tega centra, v najlepšem delu Slovenije na vzhodu, Ptuj, Ormož, Maribor.

To vam na srce polagam, da se spomnite, od kod ste prišli. Hvala. PREDSEDNIK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 Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Prehajamo na razpravo o vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 15. novembra 2021. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1311 Ustavno sodišče ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Dejavnost ustavnega sodišča ter amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih. Želi kdo razpravljati? Da.

Zato ker ima ustava v Republiki Sloveniji posebno mesto, saj s svojimi vrednotami ustvarja zaupanje v državo in njene institucije ter preprečuje negotovosti ali morda celo strah pred oblastjo oziroma kakršnokoli drugo represijo in kršenje pravic. To je danes pod to vlado zelo zelo aktualno. Žal smo v zadnjem času priča poizkusom rušenja zaupanja v institucije države, zaupanja, ki se je gradilo dolga tri desetletja. Ustavno sodišče kot branik ustave pa se hkrati v zadnjih letih sooča še s kronično preobremenjenostjo. Že leta 2020 je predlagalo povečanje sredstev za nove zaposlitve in dodatne prostore, kar bi po njihovem prepričanju omogočilo hitrejše sojenje, a Vlada v predlaganih proračunih za 2022 in 2023 tega seveda ni upoštevala. Zaradi dejstva, da je dvig sredstev z amandmajem za leto 2022 onemogočen, bo Ustavno sodišče do nadaljnjega moralo še naprej delovati v dosedanjih prostorih in tudi kadrovskih okvirih, kar bo imelo tudi učinek na učinkovitost. Zato predlagamo, da se teh 949 tisoč evrov dodatno nameni za Dejavnost ustavnega sodišča. Hvala.

V razpravo dajem podprogram Izvajanje zunanje politike in EU zadeve ter amandma poslanskih skupin LMŠ, SD in SAB. Želi kdo razpravljati? Da. Samo eno razpravljavka? (Da.) Kolegica Andreja Zabret, imate besedo.

Slovensko diplomacijo večkrat rešujejo zagnani posamezniki, a poleg vseh spisanih strategij ji je potrebno omogočiti predvsem višja sredstva. V prihodnjih letih bo diplomatsko udejstvovanje pomembno zlasti zaradi prepotrebne sanacije povzročene škode ugledu, ki jo je v širši mednarodni skupnosti v zadnjem letu in pol povzročila ta vlada. Neprestani izpadi na Twitterju niso ostali neopaženi. Žalitve novoizvoljenega predsednika ZDA, spori z nemškimi diplomati, zbadanje evropskih poslancev s kolonialno preteklostjo njihovih držav in zadnje čivkanje v smeri misije odborov Evropskega parlamenta in nizozemskega primera, vse to je botrovalo številnim člankom v uglednih tujih publikacijah, kjer je bilo moč opaziti predvsem začudenje in osuplost. Kadrovska problematika predvsem na DKP-jih žal ne omogoča več diplomatskega delovanja, pač pa zgolj osredotočenje na administrativne naloge zaradi premajhnega števila in premalo plačanega strokovnega tehničnega kadra. Predlagan dvig sredstev v višini 5 milijonov 5 milijonov sledi cilju, da bi slovenske barve v tujini zastopali številni usposobljeni, in kar je morda še pomembnejše, motivirani diplomati, saj je zavedanje o tem, kako pomembni so dobri in korektni diplomatski odnosi, v zadnjem obdobju malodane zamrlo. ZORČIČ: Hvala lepa. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1912 Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter na razpravo o vloženih amandmajih pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ter dva amandmaja Poslanske skupine LMŠ. Želi kdo razpravljati? (Da.) Kolegica Lidija Divjak Mirnik, imate besedo. Hvala lepa. V predlogu proračuna Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za leti 2022, 2023 ni možno najti postavke za plačilo gasilskih zavarovanj, kot to izhaja iz Zakona o finančni razbremenitvi občin. ZFRO namreč predvideva, da bo v letu 2021 minister za obrambo izdelal ustrezne akte, na podlagi katerih se bo pričelo financiranje zavarovanj za gasilce s strani države, in ne več, tako kot je veljalo prej, lokalnih skupnosti. Za ta znesek bi pravzaprav razbremenili proračune občin, hkrati pa bi se doseglo ustrezno zavarovanje gasilcev. Vendar tega žal obrambni minister še ni storil niti tega ta vlada ne predvideva v obeh proračunih. Navedeno je še posebej problematično, saj občine zdaj ne vedo, kako ravnati v primeru zavarovanj gasilcev v bodoče, ali naj svoja sredstva še naprej planirajo v proračunih občin ali naj sklepajo nove zavarovalne pogodbe sami oziroma ali naj se z zavarovalnicami dogovarjajo za neka časovno krajša zavarovanja. Prav gotovo takšno ravnanje Ministrstva za obrambo povzroča povsem nasprotno situacijo, kot jo je predvidel že predlagatelj v času naše vlade, kot sta minister Rudi Medved in državni zbor sprejela leta 2020. Namesto ureditve osnov za varno delovanje gasilcev in gasilske opreme se pod vprašaj postavlja celo dosedanje urejanje varnosti gasilcev. Seveda zato predlagatelji predlagamo, da se se te 4 milijone nameni za zavarovanje gasilcev, da se bo pravzaprav vedelo, kdo bo to plačal, glede na to, da smo tisti zakon takrat sprejeli. Želim si, da tudi ta vlada, ki nam dela takšne milijonske in milijardne pufe, sprevidi,

Prehajamo na proračunskega uporabnika 2430 Ministrstvo za infrastrukturo ter na razpravo o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. Najprej dajem v razpravo podprogram Obnovljivi viri energije ter amandma Poslanske skupine Levica. Želi kdo razpravljati? Ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Razvoj avtocestnega in cestnega omrežja ter dva amandmaja Poslanske skupine SD. Želi kdo razpravljati? Ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2550 Ministrstvo za okolje in prostor ter na razpravo o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. Najprej dajem v razpravo podprogram Upravljanje z vodami ter amandma poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica, SAB in

Eno od njih je tudi Anhovo. Kraj, ki še vedno plačuje velik krvni davek zaradi industrijskega onesnaževanja z azbestom, danes ogroža tudi to, da voda, ki teče iz pip, za pitje ni ustrezna. Za zagotovitev oskrbe s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči je potreben nov, neodvisen vir pitne vode, ki bi se zagotovil s povezavo na dovodni sistem Mrzlek.

2023. Ta projekt je izvedljiv v obdobju dveh let. Trenutno se za vodooskrbo tisoč 100 ljudi uporablja vodarna v lasti podjetja Salonit Anhovo, ki vodo črpa iz reke Soče, azbestni vodovod pa je razpeljan čez industrijsko območje. Voda iz Soče je edini večji vodni vir v bližini, in ker ni neodvisnega rezervnega vodnega vira, pri onesnaževanju pa prebivalci ostanejo brez pitne vode, je res skrajni čas, da se ta zadeva uredi.

Nesprejemljivo je, da so prebivalci odvisni od enega privatnega vodnega vira, ki se lahko kadarkoli uporabi za morebitno izsiljevanje občine ali prebivalcev s strani podjetja Salonit Anhovo. V okviru izgradnje potrebnega vodovoda bi se tudi v celoti izognili industrijskemu območju cementarne Salonit Anhovo ter tako zagotovili pitno vodo, ki bi jo ljudje pili brez strahu, in s tem rešili življenja ljudi in tudi samo kvaliteto. Tako da

Kar je tukaj najbolj problematično, pa je dejstvo, da imamo dejansko v Sloveniji v letu 2021 območja, kjer ljudje nimajo dostopa do pitne vode. To je ključnega pomena pri razumevanju tega problema. In da ljudje nimajo dostopa do pitne vode zato, ker ima na drugi strani eno podjetje v rokah takšno moč, da to omejuje. da dejansko lahko svojo moč, svojo kapitalsko moč, svojo socialno moč v tej lokalni skupnosti uporablja zato, da dosega svoje cilje in da lahko na to računa tudi v prihodnje. Da se dogaja v Sloveniji, v Evropi leta 2021, da lahko neko podjetje z vodo izsiljuje prebivalce lokalne skupnosti, je po mojem mnenju tukaj najbolj alarmanten problem, ki ga lahko rešimo zelo elegantno s tem, da Anhovemu omogočimo priključitev na ta novi vodovodni vir, ki bo neodvisen od obstoječega, ki ga torej v škarjah drži neko podjetje. Zraven seveda vzamemo v račun še, da poleg tega tudi Soča, kot je v tem delu, v tem toku, ni okej. Na to opozarja stroka, opozarjajo zdravniki, opozarjajo okoljevarstvene in naravovarstvene organizacije. Črpanje vode iz reke, ki je tako blizu nekega industrijskega obrata, ki je tako blizu tako pomembne prometnice, enostavno ne izpolnjuje kvalifikacij za čist in neoporečen vodni vir. Kot rečeno, rešitev pa je, kot predlaga ta amandma, ta amandma, v priključitvi na ta novi neodvisni vodni vir. Dovolite mi, da na tej točki še kot nekdo, ki živi v neposredni bližini neke takšne podobne zgodbe, ki se je odvijala v moji domači lokalni skupnosti v Trbovljah, opozorim, da pri takšnem problemu politika mora stopiti na strani ljudi. V Trbovljah smo imeli s cementarno Lafarge dolgo, 20 let dolgo zgodbo izsiljevanja lokalne skupnosti pa potem ogrožanja zdravja, ogrožanja varnosti in tako naprej. Na vso srečo se zaenkrat v Trbovljah lahko pohvalimo z neko zmago civilne družbe, zmago okoljevarstvenikov, ki so nadaljnje škodovanje in uničevanje okolja svojo civilno akcijo ustavili. Srčno upam, da bo na tej točki tudi slovenska politika premogla toliko razuma in bo stopila na stran ljudi v Anhovem in jim v bistvu samo zagotovila tisto, kar jim zagotavlja ustava, in to je dostop do pitne vode. Hvala lepa. ZORČIČ: Hvala lepa. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2611 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na razpravo o vloženih amandmajih k šestim podprogramom pri tem proračunskem uporabniku. Najprej dajem v razpravo podprogram Usposabljanje in izobraževanje ter amandma Poslanske skupine Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Spodbude za zaposlovanje ter amandma Poslanske skupine LMŠ. Kolegica Andreja Zabret. lahko v letu 2023 pričakujemo tudi porast brezposelnosti, še posebej ob upoštevanju dejstva, da se že konec letošnjega leta izteče večina državnih pomoči, sprejetih po Zaradi tega je takšno krčenje sredstev na tem programu – predvideno je zmanjšanje sredstev za skoraj štiri petine – na podprogramu Spodbude za zaposlovanje nesmiselno. S tem namenom predlagamo amandma, s katerim bi v letu 2023 za spodbujanje zaposlovanja namenili bistveno več sredstev, kot je predvidenih v predlogu proračuna za leto 2023, zato povečujemo sredstva v višini 10 milijonov. Hvala lepa. Hvala lepa. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij ter civilnega in socialnega dialoga ter amandma Poslanske skupine LMŠ. Želi kdo razpravljati? (Da.) Kolegica Lidija Divjak Mirnik. Hvala. Znižanje sredstev nevladnim organizacijam na skoraj vseh politikah je, kar se tiče LMŠ, nesprejemljivo in kaže trenuten odnos vlade do njih. Vemo, koliko jih je, vemo, kakšno delo opravljajo, vemo tudi, da dostikrat opravijo delo, ki ga ta država ne opravi, pa bi ga morala. Zato je, kot rečeno, nesprejemljivo, da se jim denarna sredstva jemljejo, samo zato jih očitno nekdo v tej vladi ne mara. 169 tisoč evrov dodajamo na postavko Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij ter civilnega in socialnega dialoga. O socialnem dialogu s to vlado in med nevladniki in tudi še kom drugim smo že dosti govorili pa ne bomo ponavljali, je pa nujno, da se sredstva nevladnikom in za sam civilni dialog ne znižujejo. Hvala. Hala lepa. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Denarna socialna pomoč ter amandma poslanskih skupin SD, LMŠ, SAB in amandma Poslanske skupine Levica. Želi kdo razpravljati? (Da.) Kolega Primož Siter. Hvala za besedo. V Levici predlagamo eno zelo preprosto rešitev za ublažitev problema naraščajoče revščine v Sloveniji. Sloveniji. Glede na oceno realizacije v letu 2021 se bodo sredstva za denarno socialno pomoč v letu 2022 znižala za 32 milijonov, naslednje leto, v letu 2023, pa še za dodatnih 21 milijonov. Vlada svoj korak upravičuje z dejstvom, da smo priča gospodarski rasti in da smo priča upadu števila brezposelnih ljudi, ker so številke preverjene, kar je sicer dobra novica. Ampak je v tej formuli treba upoštevati, da je tudi v primeru višjih stopenj gospodarske rasti, višje zaposlenosti, posledično nižjega števila upravičencev do same denarne socialne pomoči zaradi dviga cen osnovnih življenjskih potrebščin potrebno zvišati denarno socialno pomoč. Oziroma z drugimi besedami: tudi če je upravičencev do denarne socialne pomoči manj,

Torej tudi če imamo, po domače rečeno, manj revežev, so ti bolj revni in je treba vzeti to v zakup. V Poslanski skupini Levica smo v parlamentarno proceduro vložili novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki omenjeno ugotovitev vzame v obzir. Problem izračuna minimalnih življenjskih stroškov, ki smo mu priča danes in ki je podlaga za izračun denarne socialne pomoči, socialnih transferjev in za izračun minimalne plače, je v tem, da je zastarel.

izvede na presečni datum 1. 1. naslednje leto in na ta način aktualizira in vzame v zakup rastoče cene tako energentov kot drugih življenjskih stroškov. Potem lahko izhajamo s socialnimi transferji in z izračunom minimalne plače od tam naprej. naprej. Če sprašujete, od kod bomo pa to vzeli, teh predlaganih 40 milijonov evrov za realizacijo zakonske spremembe, ki jo predlagamo, je odgovor enostaven. Na postavki, ki je deležna največ pozornosti aktualne vlade, ki na investicijskem naslovu največ pridobi, in to je oboroževanje.

se zavežeš, da boš vsako leto moral nekaj kupiti. Malce v šali, ampak v luči gospodarske in socialne krize, v kateri smo se znašli in v kateri moramo najprej poskrbeti za najšibkejše, je pa to boleča ugotovitev. Treba je poudariti, da je v Sloveniji v tem trenutku ne glede na to, da se Vlada rada hvalisa s podatkom, da je zmanjšala brezposelnost, številka ljudi, ki živijo pod pragom revščine, bistveno večja. Danes je ta številka približno 260 tisoč ljudi. 100 tisoč od tega je upokojencev, 40 tisoč – najbolj boleča številka – je pa otrok. otrok. Pavšalno gledano, v kumulativi se revščina v Sloveniji poglablja. Denarna socialna pomoč je eden od socialnih transferjev, ki tukaj lahko služi kot korektiv.

40 tisoč evrov, da bo lahko predlog zakona o socialno varstvenih prejemkih z našimi spremembami zaživel in da ga bomo lahko realizirali in da bodo dejansko tudi najšibkejši nekaj imeli od teh proračunskih dokumentov. Hvala lepa. Hvala lepa. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Programi socialnega varstva ter amandma Poslanske skupine SAB. Želi kdo razpravljati? Ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Dolgotrajna oskrba ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2711 Ministrstvo za zdravje ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. razpravo dajem podprogram Investicijska vlaganja na primarni ravni ter amandma Poslanske skupine Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 3330 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter na razpravo o vloženih amandmajih k štirim podprogramom pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo najprej dajem podprogram Podporne aktivnosti na področju izobraževanja in športa ter amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica in SAB in amandma Poslanske skupine LMŠ. Želi kdo razpravljati? (Da.) Kolegica Lidija Divjak Mirnik, imate besedo. Hvala. Stanje duševnega zdravja otrok in mladine ter dostopnost strokovne oskrbe na tem področju sta več kot problematična. Tega upam, da se vsi v tej hiši zavedamo. Pri reševanju krize duševnega zdravja v šolstvu v resnici pravzaprav ne moremo računati na zdravstvo ali na socialo, te stvari bodo v šolah morali sami rešiti. Reševanje te krize je zagotovo prioritetno, saj napoveduje velike težave v prihodnjem vključevanju teh mladih posameznikov tudi na trg dela. Nujna je torej investicija v preventivno delovanje, to je v samem šolstvu. Potrebno je okrepiti skrb za duševno zdravje v šolah, kar je mogoče doseči predvsem s pomočjo krepitve svetovalnih služb. O tem v LMŠ govorimo že kar nekaj časa. Te so namreč pomembne z vidika pomoči ter celostnega, se pravi vzgojnega, psihosocialnega, kariernega, svetovanja otrokom, mladostnikom pa tudi staršem. Pomembne pa so tudi z vidika razbremenjevanja, podpore in izobraževanja pedagoškega kadra v kolektivih. V tej luči je še posebej potrebno opozoriti na nujnost dodatne podpore, se pravi svetovalne službe, tudi razrednikom, ki imajo vse bolj ključno vlogo tudi pri preventivnem delovanju na področju duševnega zdravja oziroma pri razvoju varne in spodbudne klime v razredih. Vendar tudi mnogi učitelji, ne samo starši, potrebujejo podporo pri vsem tem in se morajo prilagajati tudi spreminjajočim se razmeram v razredih. Danes je recimo en takšen dan, ko morajo razredniki kar nekaj dela oddelati, pa to ni v prvi vrsti njihova naloga. Predlagani vladni proračun za prihodnji dve leti vsebuje le potrebne spremembe v kadrovskih normativih za srednje šole, ne vsebuje pa sprememb za osnovne šole niti sprememb za

za katero človek niti besed ne more imeti, pa nima zveze – razumela, da mora tudi ona podpreti strokovne sodelavce, učitelje, svetovalne delavce v šolah in vrtcih. To je njena prioritetna naloga oziroma bi vsaj naj bila. Ampak kot kaže, ona tega ne bo opravila, zato smo to opravili v opoziciji in upamo na modrost vsaj teh ljudi tukaj v Državnem zboru, če že ministrica ne premore te modrosti. Hvala. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Izvajanje predšolske vzgoje ter amandma Poslanske skupine LMŠ. Želi kdo razpravljati? Ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Izvajanje osnovnošolskih programov ter amandma poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Izvajanje srednješolskih izobraževalnih programov ter amandma poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 3340 Ministrstvo za kulturo ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Varstvo kulturne dediščine, arhivska in knjižnična dejavnost ter amandma Poslanske skupine SD. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 4111 Vrhovno sodišče Republike Slovenije ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Sodni postopki ter amandma poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica, SAB in nepovezanih. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 4215 Okrožno sodišče v Celju ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Alternativno reševanje sodnih sporov – podporne dejavnosti ter amandma Poslanske skupine SAB. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 4216 Okrožno sodišče v Kopru ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Alternativno reševanje sodnih sporov – podporne dejavnosti ter amandma Poslanske skupine SAB. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 4217 Okrožno sodišče v Kranju ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Alternativno reševanje sodnih sporov – podporne dejavnosti ter amandma Poslanske skupine SAB. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 4218 Okrožno sodišče v Ljubljani ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Alternativno reševanje sodnih sporov – podporne dejavnosti ter amandma Poslanske skupine SAB. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 4219 Okrožno sodišče v Mariboru ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Alternativno reševanje sodnih sporov – podporne dejavnosti ter amandma Poslanske skupine SAB. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 4220 Okrožno sodišče v Murski Soboti ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Alternativno reševanje sodnih sporov – podporne dejavnosti ter amandma Poslanske skupine SAB. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 4221 Okrožno sodišče v Novi Gorici ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Alternativno reševanje sodnih sporov – podporne dejavnosti ter amandma Poslanske skupine SAB. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 4222 Okrožno sodišče v Novem mestu ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Alternativno reševanje sodnih sporov – podporne dejavnosti ter amandma Poslanske skupine SAB. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 4223 Okrožno sodišče v Krškem ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Alternativno reševanje sodnih sporov – podporne dejavnosti ter amandma Poslanske skupine SAB. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 4224 Okrožno sodišče na Ptuju ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Alternativno reševanje sodnih sporov – podporne dejavnosti ter amandma Poslanske skupine SAB. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 4225 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Alternativno reševanje sodnih sporov – podporne dejavnosti ter amandma Poslanske skupine SAB. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Glasovanje o amandmajih in o posebnem delu dopolnjenega predloga proračuna bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili jutri v okviru glasovanj. Prehajamo na obravnavo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

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Dovolite mi, da predstavim Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024. Verjamem, da smo že veliko slišali v odlokih, ki izhajajo predvsem iz predloženih proračunov za leti 2022 in 2023 ter tudi vseh ostalih enot v sektorju država. Sama vsebina odloka se nanaša na dvig zgornje meje izdatkov v letu 2022, in sicer za milijardo 65 milijonov, na 26 milijard 105 milijonov. Pri tem pa se bo ciljni primanjkljaj znižal s 5,7 na 5,5 % BDP. Po denarnem toku pa se bo dovoljena zgornja meja izdatkov povečala za 650 milijonov, na 13 milijard milijard 950 milijonov evrov za državni proračun, ciljni primanjkljaj pa se bo pri tem znižal s 4,9 % BDP na 4,6 %. Za 89 milijonov se bo povečala tudi meja izdatkov za lokalne enote sektorja država, na 2 milijardi 495, predviden presežek ostaja nespremenjen. Za izdatke pokojninske blagajne se zgornja meja povečuje za 180 milijonov, na 6 milijard 480. 480. V letu 2023 se tudi povečujejo zgornje meje izdatkov sektorja država, in sicer za 935 milijonov, na 25 milijard 980 milijonov. Pri tem se bo primanjkljaj znižal za 0,5 odstotne točke, na 3,3 % BDP. Po denarnem toku se bo torej dovoljena zgornja meja izdatkov povečala za 305 milijonov za državni proračun, primanjkljaj se bo znižal za 1 odstotno točko, na 2,6 % BDP. Za lokalne enote sektorja država in pokojninsko blagajno se tako v letu 2022 kot 2023 spreminjata zgolj zgornji meji izdatkov za 95 oziroma 160 milijonov. Zakaj se povečuje obseg državnega proračuna po denarnem toku? Predvsem zaradi črpanja sredstev strukturnih skladov EU, Načrta za okrevanje in odpornost ter zagotavljanja investicij v zdravstvo in šolstvo ter tudi zaradi večjega transferja v pokojninsko blagajno zaradi usklajevanja pokojnin, prav tako tudi zaradi nekaterih nadaljnjih oziroma prenesenih ukrepov po denarnem toku za obvladovanje epidemije. Obseg izdatkov za občine se nekoliko poviša tudi zaradi investicij, seveda ne velja pozabiti na črpanje evropskih sredstev, ki se v veliki meri izvaja ravno v občinah. Obseg pokojninske blagajne se povečuje zaradi spremenjenih predpostavk usklajevanja pokojnin, predvsem je boljša nominalna prispevna stopnja. Na tej podlagi se prilagodijo tudi javnofinančni cilji za sektor država. Takšne spremembe odloka torej omogočajo ustrezen obseg izdatkov za podporo začetnemu okrevanju ob postopnem zniževanju primanjkljaja in dolga v prihodnjih dveh letih. Naj povem, da pozornost pri zniževanju tako primanjkljaja kot dolga posvečamo predvsem ustrezni hitrosti in nadaljnji razpravi, ki se ta hip odvija na ravni Evropske unije. Vsekakor pa je vseeno potrebno namenjati še nekaj sredstev v prihodnosti za spopadanje s posledicami epidemije covida-19. Kljub ugodnemu makroekonomskemu okolju in spodbudnim napovedim velja opozoriti, da še vedno obstajajo zelo velika tveganja in negotovosti, spreminjajo se tako napovedi kot projekcije, velikokrat smo soočeni s ponovnim povečevanjem števila okužb in zahtevami za nadaljevanje nekaterih ukrepov. Upoštevati je potrebno tudi, da vsi sektorji v gospodarstvu ne okrevajo enako, vsekakor pa so sedaj v ospredju ukrepi, ki spodbujajo okrevanje. Brez teh ukrepov je lahko vpliv krize dolgotrajnejši in okrevanje ogroženo. Kot že velikokrat povedano, na nacionalni ravni in tudi na ravni EU v letu 2022 še vedno velja izjemna okoliščina in tako imenovana splošna odstopna klavzula od fiskalnih pravil, s čimer se omogoča ustrezen odziv fiskalne politike, predvsem pa je pomembno, da usmeritve za delovanje fiskalne politike v letu 2023 še niso sprejete in da tudi Komisija vrednoti slovenske proračune samo kvantitativno. Kljub temu Vlada znižuje javnofinančni primanjkljaj, leta 2024 se bo znižal pod tri, dolg pa se v BDP tudi znižuje s takšno dinamiko in hitrostjo v triletnem obdobju kakor v EU. Umikanje ukrepov za podpiranje gospodarske aktivnosti načrtovano postopno, prehiter umik pa bi lahko ogrozil začetek okrevanja, čemur bi se želeli izogniti. Če zaključim. V ospredju je okrevanje, čemur je prilagojena fiskalna politika v prihodnjih dveh letih, temu se namenja največja pozornost. Odprava primanjkljaja in dolga morata slediti tako kvaliteti kot kvantiteti, zato je predlog odloka po našem mnenju ustrezen. Hvala. lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Robertu Polnarju. ROBERT Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je na 62. nujni seji 22. oktobra letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Amandmaji k predlogu odloka niso bili vloženi. Uvodno predstavitev je podal minister za finance, ki je predstavil vsebinske spremembe predloga odloka in vzroke zanje ob upoštevanju sedanjih razmer in dejstva, da pandemija še ni odpravljena.

Za Slovenijo je bil gospodarski odboj ugoden in ima dobro bonitetno oceno. V teh razmerah bosta fiskalna in monetarna politika ostali še naprej spodbujevalni, tako kot tudi predvideva politika Evropske komisije. Zakonodajno-pravna služba ni imela pripomb na predlog odloka. Predsednik Fiskalnega sveta je predstavil pisno oceno proračunskih dokumentov. Sprejeti so bili obsežni ukrepi, ocenjeno pa je, da so pogoji za izjemne okoliščine izpolnjeni tudi za leto 2022. V nadaljevanju je predstavil tri komponente odhodkovne strani proračunov, in sicer izdatke, povezane z epidemijo, tekoče izdatke ter investicije. Izdatki so v pretežni meri skladni s smernicami in so začasni ter usmerjeni v naslavljanje neposrednih posledic epidemije. Ukrepanje v višini približno 5 % bruto domačega proizvoda letno v letih 2020 in 2021 je pomembno prispevalo k blažitvi padca gospodarske aktivnosti v lanskem letu in k okrevanju letos. Takšno je torej stališče Fiskalnega sveta. Predsednik Fiskalnega sveta je menil, da so se v okviru ukrepov pojavile določene pomanjkljivosti zlasti pri izplačilih dodatkov. Glede investicij je dejal, da morajo biti ustrezno usmerjene in učinkovite ter ob tem opozoril na absorpcijske zmožnosti oziroma sposobnosti gospodarstva in administracije. Menil je, da bi bilo potrebno dati prednost investicijam, ki so financirane ki so financirane z nepovratnimi sredstvi. Glede javnega dolga je povedal, da bo v letih 2023 in 2024 ostal precej višji kot pred krizo, na ravni le nekaj pod 80 % bruto domačega proizvoda. Predsednik Fiskalnega sveta je posebej poudaril, da je osnovna fiskalna politika sicer ustrezna ob resnih tveganjih in predstavlja dolgoročno izziv, mora pa se sproti prilagajati stanju gospodarstva. V nadaljevanju seje je direktorica Urada za makroekonomske analize in razvoj povedala, da je v odloku upoštevana jesenska napoved, ki je podlaga za proračunske dokumente. Napovedi so skladne z napovedmi napovedmi mednarodnih inštitucij, struktura gospodarskega okrevanja pa je vezana predvsem na izvoz, povečanje osebne potrošnje ter investicije. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga odloka skupaj in jih sprejel. Odbor za finance kot matično delovno telo k predlogu odloka ni sprejel nobenih amandmajev, zato Državnemu zboru predlaga, da Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 sprejme v predloženem besedilu. ZORČIČ: Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Mag. Alenka Bratušek bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. MAG. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Pri tej točki se po dveh dneh razprave o državnem proračunu za leti 2022 2022 in 2023 pogovarjamo o odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država. Najprej smo se pogovarjali o državnih proračunih, zdaj se pa pogovarjamo o višini, ki naj bi bila osnova za te proračune. Najprej kritika na to, da smo najprej obravnavali proračun, zdaj smo se pa šli pogovarjat o višini sredstev, ki bi jih lahko namenili v te proračune. Ta pot je po moji oceni absolutno oziroma zgrešena. Druga velika napaka je, da se ti odloki spreminjajo praktično vsaka dva meseca. Mislim, da je ta vlada že petkrat, šestkrat prinesla v Državni zbor v tem letu in pol spremembe teh odlokov. To naj bi bil dokument, ki na neko srednjeročno obdobje pokaže, kakšen je trend, kaj se z našimi javnimi financami oziroma proračuni sektorja država dogaja. dogaja. Ampak okej, takšna je pač žalostna slika slovenskih javnih financ v tem trenutku. Dejstvo je, da zvišujete skupne odhodke za skoraj milijardo. Dejstvo je, da zvišujete proračunske odhodke od vaše zadnje spremembe do danes za nekaj več kot 650 milijonov. In dejstvo je, da ste ugotovili, da ste pri pokojninski blagajni naredili veliko napako. Napako ali pa ste imeli kakšne druge namene. Junija smo se v Državnem zboru ukvarjali z enakim odlokom, z istim letom, 2022, in takrat ste predlagali znižanje sredstev pokojninske blagajne za 230 milijonov evrov. 230 milijonov evrov. Seveda sem in smo takrat v stranki SAB opozarjali, da očitno načrtujete posege v pokojnine, da očitno nameravate upokojencem nekaj vzeti. Ali ste nas slišali ali pa samo ugotovili svojo napako, ne vem, ampak kakorkoli, danes zagotavljate nazaj ta sredstva za pokojnine pokojninski blagajni, to je 180 milijonov več, kot ste načrtovali v mesecu juniju. Že dolgo, skozi cel postopek sprejemanja proračuna želim dobiti odgovor od Ministrstva za finance, od ministrov, državnih sekretark, kaj bi se zgodilo s pokojninami, če bi obveljal prejšnji znesek. Ga ne dobim. Vam pa jaz povem, da bi se morale pokojnine znižati za približno 3 %. Očitno je ta vlada imela tak namen, pa ker smo jo pravočasno razkrinkali, si je premislila, bo pa zdaj, bom rekla, iz drugega žepa, z dvigom cen v DSO-jih to upokojencem v približno enakem znesku vzela. Pokojnine ste letos uskladili za 2,5 %, domove za starejše boste podražili za skoraj 6 %, torej je delta nekje tam, nekaj več kot 3 % boste upokojencem, ki živijo v DSO-jih, vzeli. To je na žalost realnost. Ampak kakorkoli, vesela sem, da ste ugotovili, da pokojninska blagajna potrebuje več denarja, in ste to tudi zagotovili. Slika javnih financ je slaba. Zgodovinsko visok javni dolg. Zgodovinsko visok javni dolg, vsak Slovenec je zadolžen za več kot 20 tisoč evrov oziroma, se bom popravila, dolg na vsakega Slovenca znaša 20 tisoč evrov. Ti isti Slovenci bodo ali pa bomo to morali vrniti. Seveda, ko se bo stran obrnila in boste v opoziciji, boste spet vpili, kako je javni dolg prevelik in kako bi bilo treba znižati Tako je bilo še nedolgo tega. Slaba javnofinančna slika, zgodovinsko visok javni dolg, najvišji strukturni primanjkljaj v evroobmočju in vse, kar je treba narediti, napovedujete za obdobje po vaši vladi. Napovedujete pokojninsko reformo po letu 2024. Me prav zanima, kaj kaj bi v tej pokojninski reformi vi delali. Verjetno obesili na ramena ljudi, da delajo do 70. ali ne vem katerega leta. Tako da veliko dela, veliko trdega dela nas čaka po tej zgodovinsko čaka po tej zgodovinsko slabi vladi in tudi zgodovinsko slabih rezultatih. Mi seveda tega odloka ne bomo podprli. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije.

Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Proračunski okvir, ki določa zgornjo mejo izdatkov, spada med ukrepe, ki povečujejo proračunsko transparentnost in izboljšujejo planiranje odhodkov vseh štirih blagajn javnega financiranja. V tržnem gospodarstvu je informacijska vloga makroekonomskih strategij, napovedi in politik ključna. Vlada, Centralna banka in drugi institucionalni nosilci oblasti tako deležnikom sporočajo svoje cilje, temeljne parametre gospodarjenja, sistemski okvir delovanja. Skladno z določilom Zakona o fiskalnem pravilu je Državni zbor aprila letos sprejel Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024. S tem je bil določen ciljni saldo in najvišji možni obseg izdatkov sektorja država za posamezno proračunsko leto ter tudi ciljni saldi in najvišji dopustni obsegi izdatkov za posamezne blagajne javnega financiranja v omenjenih letih po denarnem toku. Tokrat vlada zaradi spremenjenih okoliščin predlaga spremembo odloka v delu, ki se nanaša na prihodnji dve leti. Predlagano je povečanje izdatkov sektorja država, državnega proračuna, občinskih proračunov in pokojninske blagajne. Povišanja so utemeljena zaradi povečanih potreb v okviru spopadanja s posledicami epidemije covida-19, upoštevani so predvidene investicije v zdravstvu, izvajanje programov evropske kohezijske politike ter zakonsko določene obveznosti iz pokojninske blagajne. Poslanci Poslanske skupine Desus izpostavljamo kot posebej pomembno, da bo zaradi izboljšanja napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj v prihodnjih dveh letih potrebno zagotoviti dodatna sredstva v državnem proračunu tudi za zakonsko določeno uskladitev pokojnin s plačami in z rastjo cen življenjskih potrebščin. To bo zahtevalo višji transfer v pokojninsko blagajno. Prihodnje leto bo za ta namen potrebno zagotoviti predvidoma 156 milijonov evrov, v letu 2023 pa 152 milijonov evrov. Tako bodo višji izdatki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zato je dovoljeno mejo izdatkov v prehodnem letu potrebno povečati s 6 milijard 300 milijonov na 6 milijard 480 milijonov, v letu 2023 pa s 6 milijard 480 milijonov na 6 milijard in 640 milijonov evrov. Na seji Odbora za finance smo poslušali tudi svarila Fiskalnega sveta o morda pretirani hitrosti preobrata iz ekspanzivne v nekoliko bolj restriktivno fiskalno politiko. To bi lahko pomenilo tveganje za izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti iz državnega proračuna. Ekspanzivna fiskalna politika pa na drugi strani po mnenju Fiskalnega sveta pomeni tveganje za nedoseganje srednjeročnega fiskalnega cilja. Kako naj ravnajo nosilci ekonomske politike, da bi v največji meri omejili tveganja, kje je torej tista optimalna razmejitev med obema vrstama politike, med ekspanzivno in restriktivno, tega kajpada nismo slišali. Tudi popolnoma jasno, zakaj tega nismo slišali – zato ker tega nihče ne ve. V negotovosti se lahko vse izkaže kot vzrok, vse primerjave pa le kot informativne. Vladne politike zlasti strukturne, razvojne in regionalne, bodo pri tem odločilnega pomena, potem pa so tu še izvedbeni projekti z največjimi ekonomskimi pomnoževalci in socialnimi pospeševalci. Poglavitni cilj v soočanju z epidemijo bi moralo biti popolno okrevanje, zato ker gre za minljiv pojav, na katerega posledice lahko vplivamo, da bi bila končna škoda čim manjša. Potem pa je potrebno obnoviti življenje, ki se je zaustavilo, ne pa spremenilo. Zagotovo življenje med epidemijo ni bilo uničeno, jasno pa je, da bo po obnovi lahko tudi boljše, tako kot bi lahko bilo boljše tudi že pred epidemijo. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo podprli odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Jurij Lep bo predstavil stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev.

Hvala za besedo, gospod predsednik. Državna sekretarka z ekipo, spoštovane kolegice in kolegi, lep dober večer! V Poslanski skupini nepovezanih poslancev Predloga odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 ne bomo podprli. Kar se tiče predloga odloka, najprej velja pojasniti, da ga je Vlada pripravila na podlagi dejstva, da je Fiskalni svet septembra ocenil, da so pogoji za obstoj izjemnih okoliščin izpostavljeni tudi v letu 2022, in to predvsem zaradi negotovosti glede nadaljnjega poteka epidemije. Tudi Evropska komisija je že spomladi letos odločila, da se bo splošna odstopna klavzula uporabljala ne samo v letu 2021, ampak tudi v letu 2022. Kot veste, mora Vlada določiti dopustni obseg izdatkov tudi kljub omogočenemu začasnemu odstopanju od srednjeročno izravnanega javnofinančnega položaja zaradi izjemnih okoliščin. Predlog okvira, ki se navezuje na oba omenjena predloga državnih proračunov, vsebuje spremenjene meje najvišjih izdatkov za leti 2022 in 2023. Fiskalni svet je do tega predloga odloka močno zadržan, in to z razlogom. Letos bomo imeli skoraj 4-milijardni javnofinančni primanjkljaj, pretežno zaradi covid ukrepov. Prihodnja dva proračuna, za leti 2022 in 2023, pa bosta imela 2,5-milijardni in 1,5-milijardni javnofinančni primanjkljaj zaradi izdatkov, povezanih predvsem z investicijami, kar do neke mere ni slabo, ampak je treba investirati po svojih zmožnostih. Vlada bo oba primanjkljaja financirala izključno z zadolževanjem. Minister za finance sicer optimistično napoveduje, da se bo delež dolga znižal pod pogojem, da se uresniči napovedana gospodarska rast, kar pomeni, da nam minister za finance kljub dejstvu, da se je svet od leta 2008 v 13 letih soočal z dvema svetovnima krizama, napoveduje najmanj desetletje stabilne 5- do 6-procentne gospodarske rasti, pri čemer pa se poraba ne bi smela z ničemer prilagajati ali spreminjati, torej ostati bi morala na isti ravni. To pomeni, da bi se Slovenija lahko primerjala s Kitajsko ali pa da bo Slovenija ponovila zgodbo Irske, ki se je v desetletju povzpela z dna do najvišje gospodarske rasti v Evropski uniji. Pri tem pa minister pozablja, kako se je Irska iz gospodarskega čudeža z imenom keltski tiger prelevila v eno največjih bolnic med članicami evroobmočja. Dovolj simptomatično je že dejstvo, da so tudi irske javne finance do leta 2008 temeljile samo na zadolževanju oziroma predvsem na zadolževanju. Tudi nekdanji guverner Banke Slovenije France Arhar ni navdušen nad javnofinančno politiko sedanje vlade, po kateri visok javni dol ni problem, ker ga bosta krotili visoka gospodarska rast in nizke obrestne mere. Opozarja na to, da je Slovenija majhen in ranljiv igralec, in od njih se vsak upnik ne boji izterjati dolga. Naš javni dolg je že letos poleti dosegel rekordno raven okoli 40 milijard evrov ali 86 % BDP. Slovenija je bila leta 2014 na robu bankrota in na tem, da jo je hotela prevzeti zloglasna trojka, čeprav je javni dolg takrat dosegal le 45 % bruto družbenega proizvoda. Zato ne smemo zanemariti dejstva, da bo morala Slovenija do leta 2030 vsako leto refinancirati 3 milijarde evrov javnega dolga. Poleg tega nekateri ekonomisti za letos napovedujejo okoli 3-procentno inflacijo, kar pomeni, da bodo v naslednjem letu začele rasti obrestne mere in da se bodo krediti dražili. Majhne države morajo zato voditi bolj previdne fiskalne politike. Tudi Fiskalni svet opozarja na naravnanost proračunske politike, ki je preveč ekspanzivna. Po ocenah, ki jih uporablja Fiskalni svet za presojo fiskalnih okvirov, te kažejo na prevelike izdatke za okoli malo manj kot milijardo evrov glede na gospodarski cikel. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev se strinjamo z oceno, da bi lahko bila fiskalna politika glede na trenutne ocene spodbujevalna tudi brez predvidenega povečanja mej najvišjih izdatkov. Sicer pa v poslanski skupini ocenjujemo, da bomo morali v kratkem predlagani odlok zopet popravljati. V odlok ni všteto povečanje plač v zdravstvu in socialnem varstvu, dogovorjeno pred kratkim. To se bo izkazalo v računih sektorja država, a v predlogu proračunskih dokumentov ni prisotno. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki naj bi v največji meri financiral navedeno povečanje, po razpoložljivih podatkih je okoli 120 milijonov evrov, je namreč edini med blagajnami javnega financiranja, za katero v predlaganih proračunskih dokumentih spremembe izdatkov niso predvidene.

Spoštovani predsednik, spoštovana državna sekretarka, vsem skupaj en lep pozdrav! Kolegice, kolegi, pred nami je odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024. Vlada je zaradi spremenjenih okoliščin v luči spopada s posledicami epidemije, investicij v zdravstvo in izvajanja programov evropske kohezijske politike v sprejetje v Državni zbor posredovala spremembo državnega proračuna za leto 2022 in predlog državnega proračuna za leto 2023, istočasno pa je v Državni zbor posredovala spremljajočo proračunsko dokumentacijo, in sicer spremembo odloka in ZIPRS. S spremembami odloka se določajo večji izdatki sektorja država, državnega proračuna, občinskih proračunov in pokojninske blagajne v letih 2022 in 2023. Izdatki so povečani zaradi zagotavljanja ustrezne zaščite prebivalstva zaradi covida, povečane porabe evropskih sredstev, zagotavljanja dodatnih investicij v zdravstvo in reševanja problemov dolgotrajne oskrbe, infrastrukturnih projektov, proračunske rezervacije, dviga plač v javnem sektorju ter spremenjenega financiranja občin v smislu uravnoteženja njihove razvitosti. Za namen krepitve odpornosti gospodarstva je Evropska komisija za leto 2022 potrdila obstoj izjemnih okoliščin oziroma potrdila nadaljnjo veljavo splošne odstopne klavzule, ki omogoča začasen odstop od fiskalnega pravila. Začasni odstop od fiskalnih pravil pa je za leto 2022 zaradi izpolnjenega vsaj enega pogoja izjemnih okoliščin dopustil tudi Fiskalni svet. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 soglasno podprli.

Hvala, predsednik. Vlada s spremembo odloka predlaga, da se najvišji obseg izdatkov sektorja država za leto 2022 zviša za eno milijardo in 65 milijonov, za leto 2023 pa za 935 milijonov. Sprememba odloka bo torej pripravila podlago za vse štiri javne blagajne za dvig izdatkov v višini 2 milijard. Prvo, na kar lahko ob tem pomislimo, je komentar seveda Fiskalnega sveta glede obeh proračunov, da so proračunski izdatki precenjeni in da dajejo manevrski prostor za netransparentno porabo, ob čemer je njihov predsednik opozoril na predvolilno leto 2022. Glede proračuna za leto 2023 pa je dejal, da se mu zdijo načrtovani izdatki nerealni. Tako nizka raven je enostavno v konfliktu z obstoječo zakonodajo, je ocenil. Ravno zdaj bomo recimo ponovno dvigovali zgornjo mejo izdatkov proračuna za leto 2021, aprila že za 800 milijonov, sedaj pa še za 670 milijonov. A kaj se nam je ob tem zgodilo? Rebalansa, iz katerega bi bilo razvidno, kam gredo sredstva, ni, v obrazložitvi pa je razloženo le za največ 300 milijonov izdatkov. O tem, kam gre preostalih 370 milijonov, pa ne duha ne sluha. Razumemo, da vam je lahko malo nerodno ob tem, da ste komaj milijardo že namenili za plačne dodatke, a vendar vsaj povejte, da gre tudi za to. O tem, zakaj je namenjen dvig izdatkov v višini 370 milijonov, lahko v Državnem zboru zgolj ugibamo. Tudi zato smo v ZIPRS na Odboru za finance predlagali črtanje člena, ki bi omogočil dvig višine izdatkov brez rebalansa, a ste bili proti. Proračunska izguba, ki jo bo v letih 2022 in 2023 naredila Vlada, bo znašal 4 milijarde evrov. Skupaj je v štirih letih, od 2020 do 2024, ta znesek astronomski, kar 11,5 milijarde evrov proračunskega primanjkljaja, ki ga Vlada pokriva z zadolževanjem države, torej ljudi, vsakega od nas. In zakaj se zadolžujemo? Slabo upravljanje epidemije in nekontrolirano trošenje javnih financ se je nadaljevalo tudi letos in povzročilo še večjo izgubo. V državnem proračunu bo zazevala nova 4-milijardna luknja. Od tega se je za zdravstvo in za pomoči, povezane z epidemijo covida, tudi za visoke covid dodatke, ki so bili razdeljeni nesorazmerno, namenilo 2,2 milijarde evrov, preostanku pa lahko rečemo le neodgovorno trošenje. Fiskalni svet opozarja tudi na napihovanje odhodkov za investicije, saj naj bi se povečali še za 658 milijonov evrov glede na letos. Čeprav je Ministrstvo za finance že ob pripravi ocene realizacije za 2021 nakazalo njihovo pretirano optimistično načrtovanje, saj je oceno znižalo za 460 milijonov glede na veljavni proračun. Vlada povečuje porabo tudi v postavki rezerve, v letu 2022 za 778 milijonov in v letu 2023 v višini 833 milijonov. Ne pojasni pa, zakaj namenja ta dva jokerja. Vlada dviguje izdatke, opogumljena s sprostitvijo fiskalnega opravila, z nekritično podporo v parlamentu, poceni denarjem in dejstvom, da smo v predvolilnem letu, zato pa tudi predvolilni proračun. Zaradi vsega naštetega bomo v Poslanski skupini Liste Marjana Šarca glasovali proti Predlogu odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024. Hvala. lepa. Mag. Bojana Muršič bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Hvala lepa, predsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Tej vladi so ušle iz rok vse vajeti, tudi nadzor nad javnimi financami. O razmerah, v katerih smo se znašli je bilo že veliko povedanega, jasno pa je, da so razmere še vedno nepredvidljive in da ni enostavno realizirati okvirov, ki jih postavlja ta državni zbor. Okvir za pripravo proračunov je ključni element, ki nam pomaga zadržati javne finance pod nadzorom. Deluje tako, da z njim najprej omejimo največjo še dovoljeno skupno porabo, nato pa se sprejemajo proračun in njegovi razrezi. Ta vlada krši to pravilo od svojega prvega dneva. Sklicuje se na izjemno situacijo, tako da stalno postavlja parlament pred izvršena dejstva. Sama prerazporeja sredstva prek omejitev, nato pa o tem poroča parlamentu in ga prosi, da znova spremeni okvire. Zdaj smo postavljeni celo v situacijo, ko bomo oziroma smo najprej razpravljali in glasovali o zapravljivem proračunu, šele nato pa naj bi potrdili odlok, ki uzakonja znova zvišano vsoto izdatkov, ki smo jo zvišali že lani pa letos aprila. Pri tej vladi je vse to prešlo že v navado. Da preseže vse okvire in da realizacija načrtov, ki jih na njen predlog potrjujemo v tej hiši, močno odstopa od proračunskih planov. Za 1 milijardo in pol presežena poraba, za drugo milijardo zaostanka pri črpanju evropskih sredstev, rekordna rast dolga in cela vrsta novih stroškov, ki niso vezani le na boj z epidemijo, temveč bodo trajno obremenili še dolgo vrsto proračunov. Vse to so prav tako okoliščine, v katerih Vlada znova terja, da porabi več, kot se je zavezala še kakšen mesec dni nazaj. Temu dodajamo še predlog ZIPRS, ki ga bomo obravnavali pri naslednji točki dnevnega reda. V njem Vlada prosi za pooblastilo, da proračunska sredstva prerazporeja mimo proračuna, tako da bi jo pri trošenju omejeval samo še odlok. Vlada bi vladala z odloki in prerazporeditvami, nato pa nas bi o tem zgolj obveščala. In to je pravzaprav edina svetla točka – da za izvrševanje svojih nerealnih in škodljivih planov Vlada še vedno potrebuje podporo tega zbora. In namesto da bi spoštovala meje in razporeditve, ki jih po ustavi določi Državni zbor, od njega pričakuje, da ji podpisuje nove bianko čeke. Fiskalni svet je na odboru predstavil pisno oceno proračunskih dokumentov in povedal, da stanje javnih financ ni dobro, da si Slovenija

da je nujno oblikovati več manevrskega prostora. Temu pa Socialni demokrati dodajamo: ta vlada ne ustvarja več manevrskega prostora, temveč ga oži v izjemno nevarno smer. Spoštovani, vsaka vlada je odgovorna, da obdrži volan v svojih rokah. Trenutno vlada vsaj finančnih vzvodov našega skupnega denarja ne zmore več obvladovati dovolj, da bi lahko zaupali njenim načrtom, zato v Poslanski skupini Socialnih demokratov ne moremo dati podpore temu predlogu odloka. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Primož Siter bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Hvala lepa za besedo. Dober dan! Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država je dokument, ki določa zgornjo mejo izdatkov in cilji saldo, torej načrtovani primanjkljaj oziroma presežek sektorja država, ki obsega državni proračun, občinske proračune ter zdravstveno in pokojninsko blagajno za triletno obdobje. Odloka in proračunskih aktov za leti 2022 in 2023 v Levici ne bomo podprli, ker pomenijo nadaljevanje popolnoma zgrešene fiskalne politike Janševe vlade. Ta nam s proračunskimi dokumenti do leta 2023 daje jasno sporočilo – z davčnimi darili in subvencijami za kapital ter bogate, z dodatki za najbolj plačane in orožarskimi posli bomo iztrošili državni proračun, račun za naše zapitke pa bomo potem izstavili ljudem, ki bodo morali spet zategniti pasove. Po rekordnih primanjkljajih v letu 2020 in 2021 se bodo visoki primanjkljaji kopičili tudi v letih 2022 in 2023. Neto javni dolg državnega proračuna se bo po oceni Vlade v naslednjih dveh letih povečal še za dodatnih 3,5 milijarde evrov. A težava ni v proračunskem trošenju kot takem, v Levici podpiramo povečanje izdatkov za javno zdravstvo, socialno državo in javne investicije, ko na drugi strani zagotovimo hkratno povečanje proračunskih prihodkov, zlasti tistih iz naslova davkov na kapital in premoženje bogatih. Ostro pa nasprotujemo vladnemu trošenju javnega denarja za družbeno nekoristne namene ob hkratnem nižanju davkov za bogate in kapital. V politiki aktualne vlade tako spremljamo nesmiselne zaveze za nakup orožja v vrednosti 780 milijonov evrov pa več kot 900 milijonov evrov za dodatke, ki se stekajo v žepe preplačanih zdravnikov dvoživk, davčni odpustki za najbolje plačane, ki bodo prihodke državnega proračuna vsako leto oklestili za dodatnih 800 milijonov evrov. Fiskalni svet na eni strani opozarja, da je ocena izdatkov državnega proračuna za leto 2022 nerealno visoka, ocena izdatkov za leto 2023 pa nerealno nizka. V primerjavi z letom 2022 naj bi se izdatki državnega proračuna znižali za 580 milijonov evrov. Razlog pa ni le predvideno krčenje sredstev za interventne ukrepe, kar bi bilo ob izboljšanju epidemioloških razmer razumljivo, temveč tudi nižanje rasti tekočih izdatkov, ki niso povezani z epidemijo. Predvideno nižanje tekočih izdatkov v letu 2023 predvideva varčevalne ukrepe. Vlada torej namerava račun za svoje megalomanske zapitke zopet izstaviti revnim. Zgodovina se ponavlja. Že prva Janševa vlada je v letih 2005 do 2008, v času zgodovinsko najvišjih stopenj rasti z ekspanzivno fiskalno politiko podpihovala pregrevanje gospodarstva, hkrati pa je z nižanjem dohodnine za bogate in davka na dobiček izčrpavala državni proračun. Leta 2012 je druga Janševa vlada z Zujfom vse stroške reševanja krize, ki jo je sama povzročila, prevalila na ramena revnih. Vsakič ko se na oblasti prikaže Janševa vlada, za seboj pusti izčrpane javne finance. To pa vodi v razgradnjo socialne države, to vodi v razgradnjo javne infrastrukture ter v poslabšanje življenjskega standarda ljudi. Prav takšno klavrno prihodnost nam napoveduje tudi proračunski odlok za leti 2022 in 2023, ki ga v Levici ne bomo podprli.

Hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovana gospa državna sekretarka, drage kolegice in kolegi! Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 bomo poslanci in poslanki Nove Slovenije podprli. V Novi Sloveniji se zavedamo, še kako dobro se zavedamo, da proračunske dokumente obravnavamo in sprejemamo v izrednih razmerah. Virus močno, še vedno zelo močno paralizira naše življenje, gospodarstvo, slovensko družbo. Spremembe odloka so potrebne zato, da se omogoči ustrezen obseg izdatkov za spopadanje s posledicami epidemije covida-19, vključno z investicijami v zdravstvu, izvajanje programov evropske kohezijske politike, tudi na ravni občin, ter za zakonske obveznosti iz pokojninske blagajne. Z drugimi besedami, biti proti temu odloku pomeni biti proti ustreznemu obsegu izdatkov za spopadanje s posledicami epidemije covida-19, biti proti temu odloku pomeni biti proti investicijam v zdravstvu. Spomnim, da smo sprejeli zakon, ki zagotavlja dobri 2 milijardi evrov za naslednje desetletje. Biti proti temu odloku pomeni biti proti izvajanju evropske kohezijske politike, tudi na ravni občin, in biti proti temu odloku pomeni tudi biti proti povišanju pokojnin. Tako zelo enostavno je to. Ustrezna pot okrevanja bo zagotovljena ob postopnem zniževanju primanjkljaja in dolga v odstotku BDP v prihodnjih dveh letih. Vlada Republike Slovenije načrtuje tudi znižanje primanjkljaja pod 3 % BDP do leta 2024. Vlada izpostavlja, da se znižujejo izdatki za obresti, ki so v letu 2024 ocenjeni na okoli 650 milijonov evrov, kar je za skoraj polovico manj, kot je to bilo v letu 2015. Se pravi, letu 2024 bomo stroške za obresti razpolovili glede na leto 2015. Fiskalni svet je od Vlade dobil korekten, ustrezen odziv. S povečanjem zgornje meje izdatkov omogočamo pričetek in nadaljevanje izvajanja prepotrebnih številnih investicij. V devetih mesecih je bilo za investicije že izplačanih 629 milijonov evrov, kar je 27 % več kot v enakem obdobju leta 2019, torej pred krizo. Okrevanje gospodarstva je prioriteta. Okrevanje gospodarstva je naša prioriteta. Verjamemo, da so investicije ključne za dolgoročno rast in razvoj gospodarstva, nastanek novih delovnih mest ter za večjo kakovost dela in življenja naših državljank in državljanov. V proračunih za leti 2022 in 2023 zato načrtujemo za preko 2,2 milijarde evrov investicij. Izdatki za obvladovanje epidemije se v državnem proračunu beležijo transparentno v ločenem programu in so ločeni po posameznem ukrepu, po ekonomskem namenu, po predlagatelju in po viru sredstev. vsem tem je seznanjen Odbor za finance oziroma članice in člani Odbora za finance. Morda še nekaj številk. Javni dolg Slovenije je v letu 2020 znašal 79,8 % BDP – ne blizu 90, kot to nekateri interpretirajo – in se bo, kot rečeno, do konca leta 2023 znižal na 76 % BDP. Obrestni izdatki za servisiranje dolga državnega proračuna so leta 2020 znašali 1,7 % BDP, kar je več kot 300 milijonov manj kot leta 2014, ko so znašali 2,5 % BDP. Hvala za vašo pozornost.

Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani predstavniki Vlade! V sklopu proračunskega paketa danes obravnavamo tudi predlog spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od leta 2022 do leta 2024, ki vzpostavlja finančni okvir za izvedbo novih proračunskih dokumentov. Najprej. S tem odlokom se bo spremenil najvišji obseg izdatkov sektorja država, in sicer se bo v letu 2022 njihova zgornja meja povišala za 1 milijardo in 65 milijonov evrov, v letu 2023 pa za 935 milijonov evrov. Ob tem je potrebno poudariti, da se kljub opaznemu nominalnemu povišanju ciljni saldo sektorja država, izražen relativno v odnosu do višine bruto družbenega produkta, celo znižuje, in sicer za 0,2 odstotne točke v letu 2022 ter za 0,5 odstotne točke v letu 2023 glede na predhodna načrtovanja. To nam omogoča sorazmerno visoka in stabilna gospodarska rast ter pozitivni in realno optimistični obeti naše nadaljnje gospodarske aktivnosti. V nadaljevanju ta odlok spreminja tudi ciljni saldo državnega proračuna, in sicer ga za leto 2022 povišuje za 650 milijonov evrov, kar pomeni, da bo na koncu znašal 13 milijard 950 milijonov evrov, v letu 2023 pa se bo ciljni saldo državnega proračuna povišal za 305 milijonov, na končno vrednost 13 milijard 365 milijonov evrov. Tudi tu nominalno zvišanje državnih izdatkov ne pomeni tudi relativnega zvišanja glede na višino bruto družbenega produkta. Ravno obratno. Zaradi dobre gospodarske kondicije in rasti BDP bo kljub višjim nominalnim limitom državne porabe delež izdatkov glede na višino BDP upadel za 0,3 odstotne točke v letu 2022 ter za kar 1 odstotno točko v letu 2023 glede na predhodne načrte. S predlaganimi spremembami pa se s tem odlokom omogočajo tudi višji izdatki občinskih proračunov ter pokojninske blagajne v prihodnjih dveh letih. Naj ob tem poudarim, da bodo zaradi večje gospodarske aktivnosti tudi pobrani pokojninski prispevki višji. Sprejetje tega odloka po naši oceni predstavlja realno potreben okvir za nadaljnjo vzdržno rast ter za spopadanje s socialnimi in gospodarskimi posledicami pandemije. Poslanci Stranke modernega centra ga bomo zato podprli. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Matično delovno telo k predlogu odloka ni sprejelo nobenega amandmaja. Odločanje o predlogu odloka bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri v okviru glasovanj.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade dr. Katji Lautar, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Predlagani zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije ureja postopke priprave in izvrševanja proračuna države, kar pomeni, da se z njim urejajo posebnosti, ki so vezane na izvrševanje proračuna posameznega leta. Sprejetje predlaganega zakona, skupaj s proračunoma za leti 2022 in 2023, je nujno, saj proračun ne vsebuje določb, torej členov, ki urejajo materialne vsebine. Priprava sprememb proračuna za leto 2022 in tudi za leto 2023 je še vedno močno zaznamovano z epidemijo. V preteklih mesecih je bilo sprejeto veliko število različnih ukrepov, vse z namenom pomoči prebivalstvu in ohranjanja gospodarstva v dobri kondiciji. Ukrepi, s katerimi so se blažile posledice epidemije, so imeli seveda znatne učinke na proračun države tako na prihodkovni kot odhodkovni strani. Tudi financiranje ukrepov, povezanih z epidemijo, ki se je v letu 2020 in 2021 izvajalo prek splošne rezervacije, proračunske rezervacije, je zagotavljajo transparentnost pri porabi sredstev, saj se sredstva porabljajo izključno za ukrepe, povezane z epidemijo oziroma z omejitvijo posledic epidemije. Sistem financiranja ukrepov, povezanih z epidemijo je bil zastavljen na način, ki omogoča do evra natančen pregled, koliko sredstev je bilo za posamezen ukrep že izplačanih iz proračuna države, in ob upoštevanju negotovih razmer ter ureditvi predlagani zakon še vedno sledi vsem določilom, prav tako pa je pomembno tudi dejstvo, da še vedno velja tako imenovana izjemna okoliščina, kar pomeni, da lahko države članice sprejemamo proračunske ukrepe za ustrezno obvladovanje takšnih razmer v okviru preventivnih in korektivnih

0,6 fiskalnega napora. Nadalje se s predlaganim zakonom ohranjajo določbe, ki so vsebovane v zadnjih spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022, s katerim se določa izvedbeni način za novi mehanizem za okrevanje in odpornost. S tem mehanizmom se zagotavlja finančna podpora za reforme in naložbe, na podlagi tega pa se bodo ublažili nadaljnji gospodarski in socialni učinki pandemije koronavirusa, povečala trajnost in odpornost gospodarstva ter izboljšala pripravljenost Slovenije na izzive, ki jih prinašata predvsem zeleni in digitalni prehod. Predlagani zakon vsebuje tudi vsebine in druge elemente, ki jih določa ali predvideva Zakon o javnih financah, ter nekatere vsebine, ki jih odločajo področni zakoni. V skladu z navedenim se določa obseg zadolževanja in dovoljenih poroštev države ter obseg zadolžitve javnega sektorja na ravni države v posameznem letu. Urejajo se tudi pooblastila Vlade in ministrstev, predvsem pristojnemu za finance, ter tudi organom upravljanja in drugim neposrednim uporabnikom za izvrševanje proračunov v letih 2022 in 2023. V skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je treba v predlaganem zakonu določiti tudi višino letnega dodatka za upokojence. Ob upoštevanju socialnega statusa se tudi letos določa letni dodatek za upokojence v več višinah, najvišjega v višini 450 pa v letu 2022 prejmejo upokojenci, ki prejemajo pokojnino v znesku do 570 evrov. Predlagani zakon določa tudi višjo povprečnino za občine. Ta se v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 zvišuje za 16,8 evra, za leto 2022 je bila določena 645 evrov, in za leto 2023 na 647 evrov. Posledično se povečuje tudi obseg sredstev za finančno izravnavo in obseg sredstev za uravnoteženje razvitosti občin. Določa se tudi podaljšanje ukrepa iz 10. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, ki določa dodatno financiranje izvajanja javnih služb, urejanja vodotokov iz sredstev Sklada za vode. Dovolite, da pojasnim še, da je Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora na predlagani zakon pripravila mnenje. Pretežni del teh pripomb je upoštevan v amandmajih, ki so vloženi k predlaganemu zakonu. Izpostaviti velja tudi predlog amandmaja, s katerim se na predlog Državnega sveta predlaga tudi, da občinam pripada v letih 2022 za 2 % več sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, kot je to določeno v ZFO. Menimo, da je predvsem ob upoštevanju, da se v preteklih letih delež sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij občin ni zagotavljal v višini, kot je določal ZFO, to povišanje upravičeno. ZORČIČ: Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Robertu Polnarju. ROBERT

Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je na 65. nujni seji 13. novembra letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. V uvodni obrazložitvi je minister za finance pojasnil, da predlagani zakon omogoča izvrševanje proračunov države za prihodnji dve leti. Poudaril pa je, da je predlog zakona v luči izjemnih okoliščin, da torej sledi splošni odstopni klavzuli, ki državam članicam Evropske unije omogoča, da sprejmejo proračunske ukrepe za ustrezno obvladovanje razmer v okviru preventivnih in korektivnih postopkov pakta za stabilnost in rast. Pojasnil je, da se s predlaganim zakonom ohranjajo določbe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, s katerimi se določa izvedbeni način mehanizma za okrevanje in odpornost. Izpostavil je, da predlog zakona določa tudi obseg zadolževanja in dovoljenih poroštev države ter obseg zadolžitve javnega sektorja na ravni države v posameznih letih, ureja višino letnega dodatka za upokojence glede na njihov socialni status in določa višino povprečnine za občine. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je pojasnila, da amandmaji koalicijskih poslanskih skupin odpravljajo večino pripomb iz njihovega pisnega mnenja. Glede pripomb, ki niso bile upoštevane, je izpostavila pripombo k 52. členu, ki omogoča, da se za namen financiranja omilitve posledic epidemije covida-19 uporabijo sredstva na računih proračuna države. Opozorila je tudi, da ni upoštevana pripomba Zakonodajno-pravne službe k 83. členu, s katerim se spreminja drugi odstavek 10. člena Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 in po vsebini pomeni odstop od 162. člena Zakona o vodah. Člani in članice Odbora za finance o določilih predlaganega predloga zakona niso razpravljali. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval amandmaje poslanskih skupin SDS, NSi in SMC, in sicer 12 amandmajev, in jih sprejel. Odbor ni sprejel sprejel. Odbor ni sprejel amandmaja poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica in SAB k 52. členu, prav tako ni sprejel amandmaja Poslanske skupine Levica k 83. členu. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona pa je sestavni del tega poročila.

Gospe poslanke, gospodje poslanci! Kakor rečeno, zakon o izvrševanju Proračuna Republike Slovenije je glede na pravno naravo državnega proračuna nujni in neposredni pogoj za njegovo izvrševanje. Osnovni cilj predlaganega zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje proračunov države za prihodnji dve leti. Hkrati se bodo zagotovile ustrezne pravne podlage, po katerih bodo tako proračunski uporabniki državnega proračuna kot tudi vse blagajne javnega financiranja tekoče izvajali svoje naloge. Tako se s predlogom zakona določa obseg zadolževanja in dovoljenih poroštev države ter obseg zadolžitve javnega sektorja na ravni države v posameznem letu. Država se bo prihodnje leto lahko zadolžila za dobrih 5 milijard evrov, leta 2023 pa za nekaj manj kot 4,7 milijarde evrov. Največji možni obseg poroštev, ki jih lahko država izda pravnim in fizičnim osebam, pa je v obeh letih omejen na vsakokrat po 630 milijonov evrov. Financiranje razvojnih nalog občin, in to tistih, ki se izkazujejo kot investicijski odhodki in investicijski transferji občinskih proračunov, mora biti sestavi del urejenega sistema financiranja, torej tudi tistega dela, ki je sofinanciran iz državnega proračuna. Temeljni smoter, ki ga je potrebno doseči, je upoštevanje načela skladnosti finančnih virov s pristojnostmi. Vsi razpoložljivi viri lokalnih oblasti naj bodo v sorazmerju s pristojnostmi in nalogami, ki jim jih določa zakonodaja. Bistvena dodana vrednost predlaganega zakona je zato določitev višje povprečnine za financiranje občinskih nalog. Financiranje lokalnih zadev je neločljivo povezano s pristojnostmi, z zakonom določenimi nalogami in pooblastili oziroma pravicami in obveznostmi občin. Aktualna vladna koalicija je v odnosu do predstavnikov reprezentativnih organizacij lokalne samouprave spremenila do sedaj uveljavljeno avtoritarno prakso. Povprečnina se tako ne določa administrativno, marveč sodelovalno z dogovorom. Nova povprečnina za leto 2022 bo višja za 16,80 evra glede na letošnje leto in bo znašala 645 evrov, leta 2023 pa bo 647 evrov. Predlog zakona kot običajno določa tudi višino letnega dodatka za upokojence. Ta bo izplačan v mesecu juniju 2022 v petih različnih višinah v razponu od 140 do 450 evrov. Na novo so določeni tudi razponi razredov višine pokojnin, v odvisnosti od katerih se letni dodatek določi. Pri tem pa je pomembno, da nihče od upokojencev pri prejemu letnega dodatka ne bo v slabšem položaju glede na preteklo leto. Novi razredi so določeni na način, da se prilagodijo predvideni uskladitvi pokojnin, zaradi česar upravičenci ne bodo preskočili v višji razred, kar bi pomenilo nižji letni dodatek. V Poslanski skupini Desus smo zagovorniki take razporeditve izplačil, ker se je prvotni namen te oblike transfera spremenil iz dodatka za rekreacijo v popolni socialni korektiv, s katerim upokojenci zasilno kompenzirajo prenizke pokojnine. Več dobijo upokojenci z najnižjimi pokojninami, manj pa upokojenci z višjimi pokojninami, zato ker letnega dodatka ne moremo opredeliti kot pravico na podlagi vplačanih prispevkov. S predlaganim zakonom se ohranjajo določbe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, ki se nanašajo na financiranje ukrepov, ki so bili sprejeti za preprečevanje in omilitev nalezljive bolezni.

Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša. Izvolite. JANI Spoštovani podpredsednik Državnega zbora, spoštovani predstavniki Vlade, vsi prisotni v dvorani, lep pozdrav! Pred sabo imamo Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023. Kot sem že povedal na prejšnji seji Državnega zbora ravno pri predlogu zakona o izvrševanju proračunov, v Slovenski nacionalni stranki želimo, da država deluje. Država mora delovati, njene aktivnosti pa morajo nemoteno potekati. To želimo izključno za dobro naše države ter njenih državljank in državljanov. Ker je zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije nujni pogoj za uveljavitev in izvrševanje proračuna, je to še toliko bolj pomembno. S tem zakonom bomo določili tudi obseg zadolževanja Republike Slovenije, kar je tudi izjemnega pomena za našo domovino. S predlaganim zakonom bomo tako določili nujna sredstva, potrebna za delovanje naše države. Opredeljene so posebnosti izvrševanja, porabe sredstev kohezijske politike ter sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost. Prav tako so opredeljeni namenski prihodki in prejemki države, obseg zadolževanja in poroštva države ter javnega sektorja na ravni države. V Slovenski nacionalni stranki nam je tudi zelo pomembno, da se v tem zakonu ureja višina povprečnine v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin. Povprečnine so zelo pomembne za razvoj lokalne samouprave v naši državi. Če so povprečnine občin premajhne, so občine za izvajanje zakonskih nalog prisiljene porabljati druge vire financiranja, ki bi jih prvenstveno morale porabljati za investicije. S tem zakonom bomo zagotovili tudi ustrezno pravno podlago, po kateri bodo proračunski uporabniki državnega proračuna tekoče izvajali svoje naloge. V Slovenski nacionalni stranki bomo Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 vsekakor podprli. JOŽE TANKO: Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil mag. Marko Pogačnik. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, hvala za dano besedo. Spoštovana državna sekretarka, kolegice, kolegi! Pred nami je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2022 in leto 2023. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije ureja postopke priprave in izvrševanja proračunov države ter posebnosti, ki so vezane na izvrševanje proračuna posameznega leta. V letni zakon so vključene tudi rešitve, za katere se ocenjuje, da so pomembne za razvoj določenega področja upravljanja s proračunskimi sredstvi. Poslansko skupino Slovenske demokratske stranke je najpomembnejše, da imata Vlada Republike Slovenije in ta koalicija pozitiven odnos do lokalne skupnosti. Prepričani smo, da je lokalna skupnost gonilnik, ki lahko zviša življenjski standard državljank in državljanov Republike Slovenije. Zato podpiramo, da je dvig povprečnin za občine, v letu 2022 se dviguje za 16,8 evra, in sicer na 645 evrov, in da se dodatno zvišuje še za 2 evra v letu 2023, na 647 evrov. Pomemben korak naprej in prepričani smo, totalno drugačen odnos do lokalne skupnosti, kot so ga imele prejšnje vlade. V samem ZIPRS je pa naveden še znesek letnega dodatka prejemnikov pokojnin v letu 2022. Upravičenci, ki prejemajo pokojnine v znesku do 570 evrov, bodo prejeli letni dodatek v višini 450 evrov, upokojenci, ki prejemajo pokojnine v višini med 570 in 680 evrov, bodo prejeli letni dodatek v višini 310 evrov. Za pokojnine, ki so v intervalu med 680 in 805 evrov, bodo prejeli znesek v višini 250 evrov, 200 evrov letnega dodatka bodo prejeli upokojenci, ki imajo višino pokojnine med 805 in 970 evri, pokojnine v višini nad 970 evri pa bodo prejeli letni dodatek v višini 140 evrov. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2022 in leto 2023 podprli. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavila Andreja Zabret. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije ureja postopke priprave in izvrševanja proračuna države, kar pomeni, da se v njem urejajo posebnosti, ki so vezane na izvrševanje proračuna v prihajajočih dveh letih. Poleg rešitev, kot je recimo možnost vrtoglavega zadolževanja države v dveh letih v višini slabih 10 milijard, v oči bode predvsem 52. člen, h kateremu smo v LMŠ na seji Odbora za finance vložili amandma. Z amandmajem smo predlagali črtanje člena, ki omogoča, da se za namen financiranja omilitve posledic epidemije covida-19 uporabijo sredstva na računih proračuna države, ki se v proračunu odrazijo v spremembi stanja sredstev na računu. Zakonodajno-pravna služba je namreč v svojem mnenju opozorila, da bi bilo to, katera sredstva se bodo uporabila in za kakšen namen, treba pojasniti v razmerju do proračuna, torej pravnega akta, ki ga sprejema Državni zbor. Proračun je finančni načrt države, v katerem so cilij fiskalne politike, razvojni cilji, prednostna področja ter politične in strateške prednostne naloge Vlade, s tem pa ima poseben pomen za demokratično opravljanje javnih zadev na najvišji ravni. Vzpostavlja obvezno pravno podlago za materialno poslovanje v okviru proračunskih pravic porabe številnih proračunskih uporabnikov. Proračun ne vzpostavlja le zgornje meje porabe določenega proračunskega uporabnika za določen namen, temveč hkrati zagotavlja tudi pravno podlago za nastanek izdatka. A ta člen določa, da bo finančno ministrstvo pravice porabe določilo samo in jih samostojno prerazporedilo na postavko covid-19 v okviru podprograma 230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19. Predlagana ureditev kaže na potencialno kršitev načela delitve oblasti in posega v pristojnost Državnega zbora, da sprejema državni proračun. Še več, v praksi se je izkazalo, da Ministrstvo za finance ob tem, ko mu je omogočeno, da lahko pravice porabe samostojno prerazporedi na postavko covid-19, kot v primeru obravnavnega predloga spremembe odloka za obdobje 2020–2022, v obrazložitvah akta in ob njegovi obravnavi dejansko sploh ne pojasni, kam bodo vsa sredstva namenjena. V Državnem zboru lahko zgolj ugibamo, kam bo namenjenih 370 milijonov znotraj 670-milijonskega dviga izdatkov. Hkrati smo želeli v ZIPRS z amandmajem urediti tudi financiranje STA v letu 2022. Sicer sta v. d. direktorja STA in direktor Ukoma pred kratkim podpisala pogodbo o opravljanju javne službe STA v letošnjem letu, a vendar ostaja dejstvo, da je STA letos javno službo opravljala brez državnega plačila. Stečaju se je doslej uspela izogniti tudi s pomočjo prodaje terjatev in s pomočjo sredstev donacijske kampanje Društva novinarjev Slovenije za obstanek. Kljub temu se je znašla v hudi finančni stiski, zaradi negotovih razmer pa jo je v minulih mesecih zapustilo precej zaposlenih. STA ne sme biti odvisna od miloščine vladajoče klike, zato smo želeli z amandmajem zagotoviti varovalo, da bo Vlada STA poravnala vse obveznosti v letu 2022 ne glede na to, ali je z ustanoviteljem sklenila pogodbo. Omeniti pa moramo še 30. člen, ki bo omogočal orožarske nakupe v breme proračunov, ki sploh še niso sprejeti. S tem se v LMŠ nikakor ne strinjamo. Glede na to, da nam z amandmaji ni uspelo in bodo v ZIPRS ostale določbe, s katerimi se ne strinjamo, in bi njegovo sprejetje omogočilo izvajanje proračunov, ki jim nasprotujemo, bomo v LMŠ glasovali proti predlogu zakona. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavila mag. Bojana Muršič. Izvolite. MAG. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Predlagani zakon, ki spremlja vsakoletni predlog proračuna, zaokrožuje proračunske dokumente in je njihov sestavni del. V njem je določen obseg zadolževanja in dovoljenih poroštev države ter javnega sektorja. Tudi poraba in vračila namenskih sredstev Evropske unije pa razna predplačila in druge posebnosti v zvezi z opravljanjem in prodajo finančnega premoženja so predmet tega zakona. Kot vedno določa tudi višino povprečnine občin, letne dodatke za upokojence, dovoljeno zaposlovanje v javnem sektorju, po novem pa tudi način financiranja ukrepov in projektov, ki so vključeni v Načrt za okrevanje in odpornost. Ureja tudi posebna pooblastila Vladi in ministrom ter drugim neposrednim uporabnikom za izvrševanje proračuna države. Ta predlog zakona ohranja pooblastila Vladi, da samostojno prerazporeja sredstva ne zgolj znotraj proračuna, temveč do meje proračunskega odloka in celo prek posameznih proračunskih let. Predvsem taka pooblastila so tista, ki nas v Poslanski skupini Socialnih demokratov najbolj skrbijo. Iz obravnave proračunov je namreč jasno, da Vlada nima pravnega nadzora nad denarnimi tokovi našega skupnega denarja. Spoštovani, pomembna razlika je, ali Vlada dobi pooblastilo za svoje ukrepe, preden jih dejansko izvede, ali pa po tem, ko so že izvedeni, svoja odstopanja od pooblastil vedno znova opravičuje z nujnimi ukrepi za reševanje življenj in varovanje zdravja. Četudi nas naknadno lahko zasipa z dokumenti, ki naj bi dokazovali zakonitosti in učinkovitost porabe, to ni tako, kot če bi predhodno ravnala tako, kot je prav, bolje načrtovala in nas vključevala v iskanje rešitev, preden problemi nastanejo in postanejo neobvladljivi, predlagala na primer rebalans za letos, če je že iz rok ušla milijarda in pol nepredvidenih stroškov. Namesto tega pa nas prosi za dovoljenje, da naj o njeni porabi poroča šele čez leto dni, ko bo na njenem mestu tukaj stala neka nova vlada. Ob vsem, kar vemo o proračunskih predlogih, in ob danes večkrat omenjenih odstopanjih od proračunskih omejitev Socialni demokrati ne verjamemo, da taki vladi še lahko zaupamo tako obsežna pooblastila, zato bo morala odgovornost zanj prevzeti tista večina, ki namerava tudi sicer glasovati za nerealne in nevarne proračunske načrte te vlade in njene koalicije. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil Primož Siter. Izvolite. Hvala za besedo. S tem zakonom, spoštovane kolegice in kolegi, se za proračuna za leti 2022 in 2023 določajo sestava, posebnost njunega izvrševanja, poraba sredstev kohezijske politike ter sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, namenski prihodki in prejemki države, obseg zadolževanja in poroštev države ter celotnega javnega sektorja, višina povprečnine, torej financiranja občin, in prevzemanja obveznosti ter druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračunov. Zakon torej določa način, na katerega bo država porabila javna sredstva. Kot prvo. V načrtih za trošenje javnega denarja gre v primeru vlade Janeza Janše predvsem za bianko menico za netransparentno trošenje, predvsem v poglavjih Sklada za okrevanje in odpornost ter na covid postavkah. V ZIPRS se operacionalizira delovanje Sklada za okrevanje in odpornost, ki je odgovoren za črpanje ogromne količine evropskih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Samo v letih 2022 in v 2023 bo prejel 784 milijonov evrov in pol nepovratnih sredstev. Sicer pa trenutni vladni Načrt za okrevanje in odpornost predvideva koriščenje 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 666 milijonov evrov posojil v obdobju od 2021 do 2026. Vlada je za črpanje teh sredstev oblikovala Sklad za okrevanje in odpornost, ki je proračunski sklad, kar pomeni, da njegova poraba ne bo vsebovana v izkazu prihodkov in odhodkov v proračunu. To pomeni, da Državnemu zboru ne bo jasno, kdaj, ne bo jasno, kako, in ne bo jasno, za kaj je bil ta denar porabljen. Vlada si je tu spet podelila bianko menico za konspirativno in netransparentno trošenje javnega denarja, kar postaja že stalnica. Po izbruhu epidemije si vsako leto na covid postavki zagotovi milijarde evrov, za leto 2022 si je neopredeljeno postavko rezerve povečala na 944 milijonov. Ker so s tem praktično vsa sredstva za interventne ukrepe načrtovana na enem podprogramu, iz proračunskih dokumentov ni mogoče ugotoviti, za kateri ukrep bodo ta sredstva porabljena. Poleg pa tega pa ZIPRS določa še, da je obseg sredstev splošne proračunske rezervacije neomejen. To Vladi daje tudi ogromen manevrski prostor za prerazporejanje proračunskih sredstev mimo parlamenta in daleč stran od oči javnosti. Gre za zelo resen problem, da poraba javnega denarja ni niti demokratično določena niti javno in transparentno prikazana, in gre za nevarno nadaljevanje procesa privatizacije državnega proračuna. Vlada z javnimi sredstvi ravna kot s svojo zasebno lastnino. V tem kontekstu priročna afera z neimenovanjem evropskih tožilcev dobiva smiselno razsežnost. Slovenija ostaja edina članica, ki še ni imenovala evropskih delegiranih tožilcev, torej svojih predstavnikov v nadzorni organ porabe sredstev, kar še dodatno spodkopava nezaupanje v nadzor nad porabo evropskih evropskih sredstev v Sloveniji. To ni edini problem vladnega bdenja nad porabo javnih sredstev. V ZIPRS si je dodelila pravico, da v javni upravi praktično brez omejitev zaposluje svoje kadre. Zakon sprva na splošni ravni določa, da kadrovski načrt proračunskih uporabnikov za leti 2022 in 2023 ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih v veljavnem kadrovskem načrtu za leto 2021, nato pa določa izjemo, ki Vladi omogoča, da v navednicah iz »utemeljenih razlogov« število zaposlenih v državni upravi poveča brez omejitev. Problematično je tudi financiranje občin. Vlada se ves čas hvali, da zagotavlja nova sredstva za občine z dvigom povprečnin. A medtem ko Vlada z eno roko občinam daje denar, jim ga z drugo roko jemlje. In ta vlada bo občinam vzela veliko več, kot jim bo dala. S sprejetjem davčne reforme, ki bo na račun ogromnih davčnih odpustkov za bogate in kapital že leta 2022 javne finance oklestila za 250 milijonov evrov, do leta 2025 pa bo luknja zrasla že na 800 milijonov evrov. V nasprotju z interventnimi ukrepi, ki prinašajo enkraten strošek, davčna reforma prinaša trajni izpad proračunskih prihodkov. Vsako leto bo 800 milijonov evrov manj za socialne transferje, manj za pokojnine, manj za javno infrastrukturo. Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2022 in 2023 služi Janševi vladi, ne ljudem, zato ga v Levici ne bomo podprli. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovani državni sekretarki, drage kolegice in kolegi! Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati bo podprla zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023. Zakaj? Zato ker s tem zakonom uresničujemo en del koalicijske pogodbe, in sicer decentralizacijo, skladen regionalni razvoj, letni dodatek upokojencem, ki se izplača v skladu s sistemskim zakonom, višino pa se določi prav v tem zakonu in zagotovitev dodatnih sredstev iz javnih in drugih virov za dolgoročno finančno vzdržno in stabilno financiranje zdravstvenega sistema in dolgotrajne oskrbe. Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje proračunov države za leti 2022 in 2023. Cilj zakona je tudi, da se zagotovijo ustrezne pravne podlage, po katerih bodo proračunski uporabniki državnega proračuna tekoče izvajali svoje naloge. Prav tako se s predlaganim zakonom zagotavljajo ustrezne pravne podlage, ki bodo omogočile učinkovito porabo evropskih sredstev za projekte, ki so vključeni v Načrt za okrevanje in odpornost. S predlaganim zakonom se ohranjajo določbe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, ki se nanašajo na financiranje ukrepov, ki so bili sprejeti za preprečevanje in omilitev nalezljive bolezni covid-19. Ta zakon je dobra novica za upokojence. Govorimo o povečanju letnih dodatkov za uživalce pokojnin, in sicer imamo šest razredov. Za upokojence, ki prejemajo do 570 evrov evrov pokojnine, bo letni dodatek za leto 2022 znašal 450 evrov, za tiste, ki imajo pokojnino nad 970 evrov, pa bo ta dodatek znašal 140 evrov. Ravno tako določa zakon tudi letni dodatek za uživalce delne invalidske pokojnine, nadomestila iz invalidskega zavarovanja, uživalce nadomestila za čas poklicne rehabilitacije in tako naprej. Hkrati se višajo zgornje meje razredov glede na obstoječe rešitve. Ta zakon je dobra informacija tudi za lokalne skupnosti, ampak preden gremo k številkam, izražam v imenu Nove Slovenije zadovoljstvo, da so vse tri reprezentativne organizacije občin, torej Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije, z Vlado podpisale dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023, ki določa višino povprečnine za leto 2022 v višini 645 evrov, kar je 16,8 evra več kot v letošnjem letu, in za leto 2023 v višini 647 evrov. In zato, kot v dopisu pišejo omenjena združenja občin, pozdravljajo te rešitve v zakonu o izvrševanju proračunov. V Novi Sloveniji se nam zdi izjemno pomembno, da se je ta številka, višina povprečnine določila na podlagi dogovora. V preteklosti večkrat takšnih dogovorov ni bilo in so vlade kar samovoljno določile praviloma prenizko povprečnino. V Novi Sloveniji namreč podpiramo razvoj lokalne samouprave in prizadevanja za skladen regionalni razvoj vseh predelov Slovenije. Skladno z načelom subsidiarnosti se zavzemamo za pravico lokalnih skupnosti, da samostojno urejajo, upravljajo in imajo v svoji pristojnosti vse javne zadeve iz življenja in dela prebivalcev na njihovem območju ter da ne posegajo v pravice in obveznosti drugih lokalnih

Spoštovani! Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 imenujemo tudi tehnični zakon, saj ureja postopke priprave in izvrševanja državnega proračuna. S sprejetjem tega zakona bomo omogočili tekoče in nemoteno izvrševanje proračunov države za obdobje prihodnjih dveh let. Naše gospodarstvo se uspešno pobira po padcu, ki mu ga je prizadejala pandemija covida-19. Da bi nadaljevali z ustvarjanjem dobre gospodarske klime, pa potrebujemo tudi ustrezen zakonski okvir za izvrševanje predvidenih proračunskih sprememb v naslednjih dveh letih. Predlagani zakon prinaša tudi urejanje politike zaposlovanja, določitev letnega dodatka za upokojence, ureditev financiranja lokalne samouprave in določitev ustrezne pravne podlage za učinkovito rabo evropskih sredstev, ki so namenjena projektom, vključenim v naš Načrt za okrevanje in odpornost. Ta mehanizem nam namreč zagotavlja finančno podporo za reformo in naložbe, ki bodo tudi v prihodnje pripomogle k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih posledic pandemije koronavirusa. Poslanski skupini Stranke modernega centra predlagane zakonske rešitve podpiramo. Zadovoljni smo, da smo na mizo dobili razvojno naravnane proračunske dokumente, ki pravično in uravnoteženo naslavljajo vse ključne izzive naše družbe. Zakon, ki je pred nami, pa bo omogočil implementacijo oziroma realizacijo v proračunu zapisanih finančnih izhodišč, zato bomo poslanci SMC

Spoštovani! Zakon o izvrševanju proračuna je tehnični zakon, ki spremlja proračun. Njegova uveljavitev je nujna, da se vsakokratni proračun lahko izvaja. V njem so med drugim zapisani obsegi zadolževanja in dovoljenih poroštev v posameznem letu. Leta 2022 se bo država lahko zadolžila za nekaj več kot 5 milijard evrov, leta 2023 pa za nekaj manj kot 4,7 milijarde evrov. Likvidnostna zadolžitev se za naslednji dve leti omogoča do višine 15 % zadnjega sprejetega proračuna. Do sedaj je bilo takšno zadolževanje dovoljeno le do višine 10 % zadnjega sprejetega proračuna, a Vlada očitno v vseh segmentih zadolževanja brezglavo dviguje meje. Največji možni obseg poroštev, ki jih lahko država izda pravnim in fizičnim osebam, je v posameznem letu omejen na 630 milijonov evrov. Tudi letos zakon določa letni dodatek za upokojence, ki se izplačuje v petih različnih višinah v razponu od 140 do 450 evrov. To pomeni, da upokojenci z najvišjimi pokojninami dobijo letni dodatek v višini 140 evrov, tisti z najnižjimi pokojninami pa letni dodatek v višini 450 evrov. Upokojenci bodo letni dodatek prejeli hkrati s pokojninami v mesecu juniju 2022. Tokratni proračun in z njim povezan zakon o njegovem izvrševanju namenjata veliko sredstev občinam. Tako se povprečnine, ki so v letošnjem letu določene v višini 628,20 evra na prebivalca, v letu 2022 dvignejo na 645 evrov, v letu 2023 pa na 647 evrov. Na podlagi sprejetega dopolnila koalicijskih poslancev se povečuje obseg sredstev za finančno izravnavo občin ter obseg sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, ker se v preteklih letih občinam ni zagotavljal primeren delež sredstev za sofinanciranje njihovih investicij. Vlada si z zakonom zagotavlja posebej široka pooblastila za upravljanje s proračunom države. Zlasti so se kot problematična izkazala pooblastila, ki Vladi omogočajo samostojno razporejanje sredstev za namen financiranja omilitve posledic epidemije. Nasprotovanja takšni ureditvi so se izkazala za utemeljena, ker je namreč Vlada pravice samostojno prerazporedila na postavko covid, potem nam pa v sprejetje ponudila odlok, ki odhodke dviguje za 670 milijonov, ne da bi komurkoli pojasnila, za kaj bo ta denar porabila. Predlagana ureditev krši načelo delitve oblasti in nedopustno posega v pristojnost Državnega zbora, da sprejema državni proračun. Enako problematično je pooblastilo, v skladu s katerim bo Vlada namenska sredstva EU sama prerazporejala na različne postavke, preden bo denar dobila. In to zgolj na podlagi njenega pričakovanja, da bo nek ukrep s postavke financiran z evropskimi sredstvi. Določilo ne samo, da določa povsem arbitrarno odločanje Vlade, temveč tudi povsem upravičeno postavlja Vladi vprašanje, kakšen je plan b, če se njena pričakovanja financiranja ukrepa z evropskimi sredstvi ne izidejo. ZIPRS posega tudi v druge zakone, denimo v zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu na način, da tudi v naslednjih dveh letih omogoča, da se sredstva Sklada za vode porabijo za financiranje javnih služb urejanja vodotokov. To določilo praviloma ne bi smelo soditi v zakon, ki ga obravnavamo danes, na kar opozarja tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Vendar je to, kar sodi v nek zakon, stvar vsakokratne presoje. Določila tega zakona nam jasno pokažejo, da izvršilna veja oblasti potiska zakonodajno vejo s svoje poti. poti. Če se Vladi kot izvršilni veji oblasti dopuščajo kršitve ustavne vloge Državnega zbora, na drugi strani pa se poslance omejuje v zakonodajnem postopku, postavljamo načelo delitve oblasti na glavo. Zato smo v SAB v zakon vložili dve dopolnili, ki prav tako posegata v interventne zakone za zajezitev epidemije in določata pravno podlago za porabo sredstev, ki jih je država že namenila državljanom. Gre namreč za porabo turističnih bonov in bonov za leto 2021. Statistika kaže, da številni socialno ogroženi državljani bonov za hotele in večerje ne bodo porabili in vsled napovedi dviga cene energentov ta sredstva potrebujejo za plačilo elektrike in ogrevanja. Zato se z dopolnili razširja poraba bonov, njihova veljavnost pa se podaljšuje do konca naslednjega leta. Če bodo socialno šibkejši in starejši zaradi revščine zimo preživljali v neogrevanih in zdravju škodljivih bivalnih prostorih, bodo vsi ostali sprejeti ukrepi za zajezitev epidemije in drugih bolezni zaman. Ljudje ne vedo, kdaj in če sploh bodo deležni obljubljenih energetskih bonov, ki jih Vlada šele načrtuje, čeprav je zima pred vrati. Zato je treba že danes ljudem omogočiti, da obstoječe bone porabijo za tisto, kar v tem trenutku najbolj potrebujejo. Spomnimo, da je Vlada pred časom ukinila regulacijo cen naftnih derivatov, zaradi česar so te poskočile v nebo. A Vlade tak dvig cen ni spametoval niti je ni spametoval napovedani dvig cen vseh energentov. Če Vlada ne bo ukrepala takoj, bo škoda za ljudi in gospodarstvo vsak dan višja. V SAB menimo, da je v tem trenutku ključno zagotoviti cenovno dostopno energijo potrošnikom in jih ne siliti v izbiro, ali plačati račun za energijo ali večerjo za družino.

Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ugotavljam, da trije amandmaji Poslanske skupine SAB in amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, Levice, SAB in nepovezanih poslancev za nove člene niso vloženi v skladu z drugim odstavkom 135. člena Poslovnika Državnega zbora, zato o njih ne bomo razpravljali niti odločali Postopkovno. Bom še prebral do konca. Ugotavljam, da k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso vloženi. Zdaj bom pa dal postopkovni predlog. Izvolite. Spoštovani podpredsednik Državnega zbora! Do sedaj je bila praksa, da je bilo mogoče tudi k zakonu o izvrševanju proračuna vložiti amandmaje, in v SAB smo vložili dva pomembna amandmaja s področja reguliranja cen električne energije, zemeljskega plina in drugega, torej koriščenja neizkoriščenih bonov za plačilo dragih energentov. Prosili bi, če bi lahko ta dva amandmaja skladno z dosedanjo prakso tudi obrazložili. Hvala lepa za vaš predlog. Vendar vas bi spomnil, da so bili omenjeni amandmaji, ki ste jih ponovno vložili, zavrnjeni tudi na Odboru za finance, ko se je obravnaval zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Tam ni bilo kakšnih protestov in pritožb. Menim tudi, da je zelo nekonsistentno, da bi tisto, kar je predsednik Odbora za finance na odboru zavrnil, sedaj obravnavali kot kot materijo, ki je pravilno vložena, čeprav poslovniško ni. Povem še dodatno, da se amandmajev k prehodnim določbam ne more vlagati, če ni v osnovnem zakonu, se pravi v predhodnih določbah, nobene materialne podlage, na katero se nanaša prehodna določba. O njih ni mogoče odločati, ker se ne nanašajo na nobeno določbo v ZIPRS. Na nobeno.

Spoštovani podpredsednik! Imam ponoven postopkovni predlog. Dosedanja praksa je bila, da je bilo mogoče k zakonu o izvrševanju proračuna vlagati amandmaje. Imamo dva pomembna amandmaja – za reguliranje visokih cen energentov in drugega pomembnega, da je mogoče z neizkoriščenimi boni plačati te podražitve energentov. TANKO: Karkoli ste vložili, bi bilo smiselno vložiti najprej in določiti nek člen v določbah pred predhodnimi določbami. Tega niste naredili in zato takih novih členov ni mogoče vlagati v okviru prehodnih in končnih določb. Ni mogoče in mislim, da nima smisla, da se tukaj zapletamo s temi stvarmi, ker dejansko to ne gre. Zato zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. O predlogu zakona bomo odločali v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložil Državni svet. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Državnega sveta Mitji Gorenščku. Izvolite. Predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, predstavniki vladnih služb in drugi prisotni! Državni svet je na 41. seji sprejel besedilo Predloga zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23.

brez likvidacije na podlagi določil Zakona o finančnem poslovanju podjetij in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Temeljni namen predlaganega zakona je omogočiti pravično zadoščenje tistim družbenikom, ki so iz svojega osebnega premoženja plačevali dolgove izbrisanih kapitalskih družb, tako, da se jim vsaj delno povrne povzročena škoda. V zvezi s tem želim izpostaviti, da je temeljna značilnost kapitalskih družb ravno v tem, da je odgovornost njihovih družbenikov in delničarjev omejena na njihov vložek v družbo, razen če so podani pogoji za spregled pravne osebnosti. Problematiko posledic, ki jih je imel Zakon o finančnem poslovanju podjetij, je Državni zbor obravnaval že trikrat, in sicer leta 2007, 2011 in 2018. Vsakič je ugotovil, da je neomejen prenos obveznosti nesorazmerno posegel v položaj družbenikov kapitalskih družb. Zakon o finančnem poslovanju podjetij je bil sprejet zato, da bi saniral opustitev sodišč, ki v obdobju med 1995 in letom 1999 niso začenjala postopkov stečajev in likvidacij družb po uradni dolžnosti, čeprav bi to morala skladno z določili takrat veljavnega Zakona o gospodarskih družbah in insolvenčne zakonodaje. V tistem času niso obstajale izjemne okoliščine, ki bi neodvisno od pogojev za spregled pravne osebnosti upravičevale upravičevale širitev odgovornosti z družbenikov kapitalskih družb, kar je ugotovilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice. Neomejen prenos obveznosti na družbenike kapitalskih družb je nasprotoval temeljem korporacijskega prava, takšnega prenosa obveznosti v drugih državah ne poznajo. Zoper družbenike je imel kaznovalen učinek, bil je škodljiv za gospodarstvo in nepravičen. Nesorazmerno je posegel v zasebno lastnino družbenikov. Leta 2011 je bil sporni prenos obveznosti odpravljen, vendar pa s tem niso bile odpravljene posledice, ki so jih nosili družbeniki izbrisanih družb, kar rešuje predmetni zakon. Na podlagi tega zakona se bo lahko povrnilo samo premoženjsko škodo, in sicer le delno. Opredeljena so pravila glede postopka, glede višine in načina povračila škode. Urejeno je vprašanje pravnega nasledstva, upnikom se zagotavlja ohranitev trenutnega položaja, saj bo država prevzela tiste obveznosti, ki še niso zastarale ali prenehale na drug način. Pri tem ne gre za nobeno obnavljanje ali poseganje v dolžniško-upniška razmerja, ki so že dokončana. Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, Nova Slovenija – krščanski demokrati in Stranke modernega centra so vložile amandmaje, s katerimi so odpravile pomisleke, ki sta jih v svojih mnenjih izrazili Vlada Republike Slovenije in Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora glede predlaganih rešitev. Vloženi amandmaji zasledujejo isti cilj kot začetni predlog zakona in omogočajo sanacijo škode, ki je bila povzročena zaradi zakonske domneve, da so družbeniki prevzeli obveznosti izbrisanih kapitalskih družb. Na podlagi prvega odstavka 138. člena Poslovnika Državnega zbora predlagam, da se na tej seji opravi tudi tretja obravnava predloga zakona. Poslanke in poslance pa prosim, da podprete zakonsko rešitev, s katero se bo vsaj delno odpravila krivica za povzročeno škodo. Hvala vam. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za gospodarstvo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Mateji Udovč. Izvolite.

Hvala za besedo. Odbor za gospodarstvo je na 17. seji 2. 11. 2021 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011. Odbor je kot gradivo za sejo poleg predloga zakona prejel mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje Vlade in dopise zainteresirane javnosti. Amandmaje k predlogu zakona so vložile poslanske skupine SDS, NSi in Stranke modernega centra. Članicam in članom je bil na seji predložen tudi predlog amandmaja odbora k naslovu predloga zakona, ki ga je odbor sprejel in je razviden iz poročila odbora. Po uvodni dopolnilni obrazložitvi predstavnika Državnega sveta Mitje Gorenščka je predstavnica Zakonodajno-pravne službe opozorila na veliko število pravnih pomanjkljivosti zakonskega besedila ter na problematiko neskladnosti z ustavo pravnosistemsko ureditvijo. Glede vloženih amandmajev je poudarila, da ti upoštevajo večino pripomb službe. Ob upoštevanju vloženih amandmajev tako služba k predlogu zakona nima več pripomb. V zvezi s spremembami amandmajev ter predlogom za amandma odbora je pojasnila, da se z njimi odpravlja še nekatere nomotehnične nepravilnosti ter ustrezno popravlja naslov predloga zakona. Državni sekretar Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je predstavil pisno mnenje Vlade ter razloge, zaradi katerih je Vlada do predloga zakona zadržana. Pri tem je izpostavil nekatere njegove pomanjkljivosti v zvezi s pravico do povračila in izplačila škode, vplivom na ekonomsko in fiskalno politiko Republike Slovenije, omejitvijo kroga upravičencev do povračila škode, možnostjo vrnitve premoženja v naravi, predlagano obdavčitvijo izplačil, dodelitvijo novih odločevalskih pravic in obveznosti ter finančnimi posledicami. Na seji sta sodelovala tudi direktor Zasebnega zavoda za zaščito podjetništva Janez Mohorič, ki skupaj z upravnim odborom omenjenega zavoda zastopa izbrisane podjetnike, in prof. dr. Šime Ivanjko. Pojasnila sta, da sta sodelovala pri pripravi predloga zakona, predstavila iz njega izhajajoče rešitve in poslance pozvala k njegovi podpori. V razpravi so nekateri poslanci predlogu zakona nasprotovali. Menili so, da je v sedanji situaciji visokih javnofinančnih primanjkljajev ter splošnem makroekonomskem položaju vlaganje zakonskega besedila z nepredvidljivimi finančnimi posledicami neprimerno. Izraženo je bilo tudi mnenje, da je bil izbris društva v večini primerov upravičen. Opozorjeno je bilo, da je Ustavno sodišče leta 2002 ugotovilo, da je ukrep izbrisa nedejavne družbe, ki nima premoženja, skladen z ustavo. Obenem je Ustavno sodišče razveljavilo določbe spornega zakona, ki se nanašajo na tako imenovane pasivne družbenike. Nasprotno so nekateri razpravljavci podprli vložene amandmaje ter izrazili podporo predlaganemu zakonu. Ob tem so opozorili na pretekle nepravilnosti in krivice, z njimi povezane stiske družbenikov in njihovih družin ter na potrebe po popravi teh krivic. Ob tem so poudarili, da vloženi amandmaji sledijo namenu poprave krivic, bistveno izboljšujejo zakonsko besedilo ter ob upoštevanju javnofinančnih omejitev znižujejo potreben obseg sredstev za povrnitev škode. V razpravi je predsednik Državnega sveta pojasnil razloge, zaradi katerih se je ocenjena višina sredstev, potrebna za odpravo krivic, znižala na okvirno 45 milijonov evrov. V zaključku se je zavzel, da bi po dolgih letih oškodovanci dobili vsaj delno finančno in moralno zadoščenje. Po opravljeni razpravi je Odbor za gospodarstvo sprejel amandmaje poslanskih skupin SDS, NSi in SMC,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 Hvala. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, dober večer! Predlog zakona, podan s strani Državnega sveta Republike Slovenije in potem spremenjen z amandmaji poslanskih skupin SDS, NSi in SMC, določa pravico do povračila škode, ki je bila povzročena zaradi prenosa obveznosti kapitalskih družb, ki so bile izbrisane iz sodnega registra na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij v obdobju od 23. 7. 1999 do 15. 1. 2008, upravičence in upravičenke, merila za odmero in višino denarne odškodnine, načine in roke za izplačilo ter postopke in organe, pristojne za odločanje. Kot razlog za sprejetje zakona predlagatelj navaja, da je ZFPPod določil administrativni izbris vseh nedelujočih in nedokapitaliziranih pravnih oseb ter ustavno sporen ex lege prenos obveznosti izbrisanih družb na družbenike in delničarje mimo zakonsko urejenega postopka spregleda pravne osebnosti po takrat veljavnem Zakonu o gospodarskih družbah, kljub temu da po mnenju predlagatelja takrat niso obstajale izjemne, utemeljene okoliščine, ki bi ga upravičevale. Izbris naj bi zajel med 17 tisoč in 25 tisoč zasebnih družb, realno pa je po oceni predlagatelja pričakovati, da bo svoje zahtevke po uveljavitvi zakona priglasilo okoli 20 tisoč oškodovancev. Podana je tudi ocena finančnih posledic zakona, ki je po prvotnem predlogu zanašala med 300 in 400 milijonov, po naknadni oceni predlagatelja je bila predvidena ocena škode cirka 17 milijonov evrov, tretji izračun pa navaja zahtevke v višini okoli 45,5 milijona evrov za proračun Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije je proučila predlog zakona in ugotovila, da je Ustavno sodišče Republike Slovenije o vsebinah, ki jih zakon ureja, že nekajkrat zavzelo stališče. Iz obrazložitev odločb Ustavnega sodišča je tako smiselno mogoče slediti zaključku, da bi s sprejetjem predloga zakona lahko posegli v nekatere ustavno varovane pravice oziroma le-te v podobnih dejanskih stanjih neenakopravno obravnavali. Prav tako je bil kot posledica zagotovitve zakonite in ustavno skladne obravnave zadevne tematike leta 2018 sprejet Zakon o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb, ki je do odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Lekić proti Sloveniji prekinil vse postopke proti družbenikom izbrisanih družb. ESČP pa je leta 2018 razsodilo, da veljavna ureditev v Republiki Sloveniji v obravnavanem obdobju ni kršila človekovih pravic, in sicer pravice do mirnega uživanja premoženja, zaradi česar so tako sodišča v Republiki Sloveniji lahko nadaljevala s prekinjenimi postopki proti družbenikom izbrisanih družb. Vlada Republike Slovenije je tako že v predhodno posredovanem mnenju do predloga zakona izpostavila nekatere njegove pomanjkljivosti, med drugim v zvezi s pravico do povračila oziroma izplačila škode, vplivom na ekonomsko in fiskalno politiko Republike Slovenije, omejitvijo kroga upravičencev, vračilom premoženja v naravi, predlagano obdavčitvijo izplačil, dodelitvijo novih delovnih oziroma odločevalskih pravic in obveznosti ter uvedbo finančnih posledic. Nekatere pomanjkljivosti vloženi amandmaji odpravljajo. Kljub temu pa je Vlada Republike Slovenije, upoštevaje že izdane odločbe Ustavnega sodišča v zvezi z vsebino zakona, ki jo le-ta naslavlja, do Predloga zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 še naprej zadržana. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Jurij Lep bo predstavil stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. JURIJ LEP Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Državni sekretar, predstavnik Državnega sveta, kolegice in kolegi, lep dober večer! Kot veste, je predlagatelj zakona Državni svet, ki s predlogom naslavlja problematiko posledic, ki so jih zaradi prenosa obveznosti kapitalskih družb, ki so bile izbrisane iz sodnega registra na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem Temeljni namen predloga zakona je omogočiti vsaj določeno zadoščenje osebam, ki so s svojim osebnim premoženjem plačevale dolgove izbrisanih kapitalskih družb, in jim vsaj delno povrniti premoženjsko škodo. Država je iz sodnega registra izbrisala več kot 10 tisoč podjetij, ki so po veljavnih merilih veljala za nedelujoča. Družbe so bile namreč izbrisane po uradni dolžnosti, pri čemer so družbeniki in delničarji prevzeli neomejeno solidarnostno odgovornost za njihove obveznosti. Hkrati pa je zakon obveznosti družbe prenesel na njihove družbenike, ki so morali dolgove odplačevati z osebnim premoženjem. Saga slednjih se vleče že skoraj dve desetletji. V zvezi z vsebino pa je bilo predlaganih že nekaj predlogov zakonov ter tudi izdanih več odločb sodišč. Tisti, ki ste v državnem zboru že dlje časa, se najbrž spomnite, da je bil v prejšnjem mandatu aprila 2018 na predlog poslanca Janka Vebra sprejet Zakon o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb z zgolj štirimi členi. Drugi člen zakona je določil, da bo, če Evropsko sodišče v izreku sodbe v zadevi konkretne osebe ugotovi, da je Republika Slovenija kršila človekove pravice s sprejetjem pravne ureditve o prenosu obveznosti izbrisanih družb na ustanovitelja, Republika Slovenija sprejela zakon, ki bo uredil pravne posledice sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice in nadaljevanje prekinjenih postopkov. Če pa Evropsko sodišče ugotovi, da Republika Slovenija ni kršila človekovih pravic s sprejetjem pravne ureditve prenosa obveznosti izbrisanih družb na ustanovitelja oziroma na družbenike na podlagi zakonov, navedenih v prvem odstavku prejšnjega člena, se prekinjeni postopki nadaljujejo. Evropsko sodišče za človekove pravice je decembra 2018 razsodilo, da ni prišlo do kršitev pravic pritožnika po Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Zato velja opozoriti, da iz odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča ne izhaja, da bi bila odgovornost aktivnih družbenikov za dolgove izbrisanih družb neustavna oziroma neskladna s človekovimi pravicami ali temeljnimi svoboščinami. Tudi Evropsko sodišče je presodilo, da izbris v konkretnih okoliščinah ni pomenil individualne in prekomerne obremenitve za pritožnika, s čimer bi preskočil široko polje proste presoje države na tem področju za vnovično vzpostavitev stabilnosti trga in zaščite upnikov, za katerega je imel zakonodajalec izkazan javni interes. Poleg tega ima predlog zakona, četudi je spremenjen z amandmaji, nepredvidljive oziroma na palec ocenjene finančne posledice za državni proračun v času še vedno visokega javnofinančnega primanjkljaja in s tem povezanega naraščanja javnega dolga, kar je v času epidemije nalezljive bolezni covid-19 neprimerno. Poleg tega v predlogu proračuna za leto 2023 sploh ni predvideno, da bi se financiralo tudi stroške za odpravo krivic oziroma odškodnine, ki izhajajo iz zakona. Pri presoji o podpori zakonu je potrebno upoštevati tudi ta vidik. Na drugi strani pa nekateri opozarjajo na krivice, ki jih je zakon povzročil tudi posameznikom, ki so bili izbrisani kot kolateralna škoda, in z njimi povezane stiske predvsem družin teh družbenikov ter na potrebno po popravi teh krivic. V zvezi s tem se je treba zavedati, da dopolnjen predlog zakona ni enak predlaganemu. Matično delovno telo je sprejelo amandmaje k 21 členom od 25 členov ter spremenil se je naslov zakona. O enem amandmaju k 5. členu pa bomo glasovali na plenarni seji. Glede na prvotni predlog je obdobje skrajšano za tri leta, omejena pa je tudi možnost zahtevanja odškodnine – in s tem tudi skupni znesek – ki bo izplačana iz državnega proračuna. Medtem ko je bila v prvotnem predlogu višina sredstev, ki bi jih lahko za odškodnine namenjala država, ocenjena na okoli 300 do 400 milijonov evrov, je po spremembi ocenjena na okoli 12 do 45 milijonov evrov. Predlog po sprejetih amandmajih določa, da bodo lahko upravičenci postopek za uveljavitev zahtevka začeli z vložitvijo predloga za poravnavo pri državnem odvetništvu. Po dopolnjenem predlogu bodo morali upravičenci dokazati, da so izvedli razpoložljive aktivnosti ter izbrisa družbe ter prehoda obveznosti niso mogli preprečiti.

Spoštovani vsi prisotni! Z amandmaji je bil ta predlog zakona skoraj v vseh členih popravljen, tako da bi skoraj že lahko govoril o koalicijskem zakonu in ne o zakonu Državnega sveta. To mi daje občutek, kot da bi tudi na desni, ne samo na levi strani imeli slabo vest glede te tematike. Leta 1999 je bil sprejet Zakon o finančnem poslovanju podjetij, ki naj bi odpravil vsesplošno finančno nedisciplino. To je bil zakon, ki ga ne poznajo nikjer na svetu. Ta zakon je bil v nasprotju z načeli korporacijskega prava. Med letoma 1999 in 2011 se je zato v Sloveniji dogajala tako obsežna sistemska korupcija politike in gospodarstva, da bi se temu že skoraj lahko reklo mafijsko delovanje. V naši prelepi domovini se je dogajalo nekaj, kar se ni dogajalo praktično nikjer drugod v Evropi in tudi širše ne. Slovenski nacionalni stranki smo vsa leta opozarjali na vse lopovščine in krivice do našega naroda, kar pa je seveda vedno naletelo na prazna ušesa. Naletelo je na prazna ušesa tudi zato, ker nismo bili v Slovenski nacionalni stranki nikoli del teh bedarij in uničevanja naše domovine. Do sistemske korupcije smo bili vedno za dobrobit naroda izjemno kritični, kar pa ni bilo po godu tistim mogotcem, ki so bili razlog za takšna nemoralna početja. Zato smo bili vedno cenzurirani s strani vladajočih garnitur in političnih vplivnežev, tako je bila ta zgodba utišana in ni prišla skoraj v nobene medije. Seveda je bila ta zgodba praktično medijsko popolnoma utišana, saj niče od tistih v ozadju z največjo močjo in vplivom ni želel, da resnica pride na dan. Ko so šla določena podjetja v tistem času v tako imenovano likvidacijo oziroma izbris, so se samodejno izbrisali dolgovi vsem, ki so tem podjetjem dolgovali denar. Dolgovi pa so se prinesli na lastnike teh podjetij, kljub temu da po gospodarskem pravu lastniki v kapitalskih družbah ne bi smeli biti osebno odgovorni. Ti dolgovi so se prenesli na nič krive lastnike družb in celo na njihove družinske člane. To je bila dobesedno mreža z načrtnim razlogom prepletanja po vseh segmentih. Prihajalo je celo do samomorov, saj so bili ljudje po krivici praktično ob vse. V Slovenski nacionalni stranki bomo še naprej opozarjali na sistemsko korupcijo na najvišjem nivoju, tudi če nas bodo poskušali utišati. Za slovenski narod in pravico se bomo borili in se ne bomo bali tudi najvplivnejših političnih in gospodarstvenih mogotcev. Spoštovane kolegice in kolegi, če bi le lahko kupili Goli otok, verjemite, da bi bil v teh letih poln. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil Franc Breznik. Izvolite.

Hvala, gospod podpredsednik. Zakon o finančnem poslovanju podjetij je določil administrativni izbris vseh nedelujočih ali nedokapitaliziranih pravnih oseb ter ustavno sporen tako imenovani ex lege prenos obveznosti izbrisanih družb na družbenike in delničarje mimo zakonsko urejenega postopka spregleda pravne osebnosti po Zakonu o gospodarskih družbah. Za takšen relativno grob poseg v korporacijsko pravo niso obstajale utemeljene izjeme, izjemne okoliščine, ki bi ga takrat upravičevale. Prizadeti družbeniki takrat niso mogli pričakovati tako izrednega in tako nesorazmernega ukrepa zakonodajalca, zato je možno označiti ta zakon tudi kot zakon presenečenja, saj nepričakovano, celo retroaktivno posega v razmerja, ki so bila ustvarjena nekaj let pred tem zakonom. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je izbris na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij zajel med 17 in celo 25 tisoč zasebnih podjetij, njihovi družbeniki pa so neutemeljeno utrpeli znatno škodo. To škodo v Slovenski demokratski stranki menimo, da je jim je treba povrniti s pravično in primerno odškodnino. Pri določitvi slednje je treba upoštevati deljeno odgovornost družbenikov in države, zato je predlagano, da se odškodnino omeji, kar je skladno z ustavno ureditvijo in z omejenimi finančnimi zmožnostmi države. Predlog zakona o popravi krivic izhaja iz samega načela odgovornosti države za odpravo krivic, ki jih je povzročala s svojim ravnanjem. Zakon o finančnem poslovanju podjetij, sprejet zaradi saniranja in opustitve kot sem rekel, ex lege prenos obveznosti izbrisanih družb na družbenike in delničarje. Zaradi deljene odgovornosti med družbeniki in državo je predvidena omejitev odškodnine. Odgovornost države izhaja iz dejstva, da je bil zakon o finančnem poslovanju pred leti sprejet brez obstoja izjemnih okoliščin, na kar je opozorilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, in da je bil v Zakonu o finančnem poslovanju podjetij določen postopek prenehanja pravnih oseb brez likvidacije in brez stečaja, kar sta temeljna standarda korporacijskega prava glede prenehanja pravnih oseb. Predlog zakona torej izhaja iz ugotovitve, da obstaja odgovornost države, in priznava odškodnino tako družbenikom izbrisanih družb kot tudi upnikom v delu, v katerem še niso bili poplačani. V primerih, kadar so podani pogoji za spregled pravne osebnosti, lahko upniki poplačilo svojih terjatev uveljavljajo od družbenikov skladno s predpisi, ki urejajo pregled pravne osebnosti. Predvideno je,

Slovenski demokratski stranki bomo glasovali za ta zakon, skupaj smo ga poskušali tudi popraviti v koaliciji, kot ste pred mano sogovorniki govorili, s približno 21 amandmaji, glede na to,

Ravno zaradi tega, ker se v tej koaliciji, v tej vladi sedaj popravlja cela vrsta nekaterih, lahko bi rekel, velikih anomalij, od invalidnih ali pa za slepovidno mladino, otroke invalide do kmečkih pokojnin in tako naprej, bomo tudi ta predlog zakona v Slovenski demokratski stranki z veseljem podprli. Najlepša hvala.